hafa ákveðið að fara aðra leið en önnur Norðurlönd a.m.k. og kannski flest Evrópulönd varðandi aðstoð við fólk á Gaza-svæðinu og flytja fólk hingað í nafni svokallaðrar fjölskyldusameiningar frekar en að leggja áherslu á að senda til að mynda lyf og önnur hjálpargögn, eins og ég hef lagt til, í nærumhverfið sem gæti nú kannski hjálpað fleirum, í ljósi þessarar sérstöðu Íslands spyr ég eina ferðina enn: Til hvaða öryggisráðstafana hefur verið gripið hvað þetta varðar, til að komast að raun um það hverjir eigi raunverulega í hlut og hvaða ráðstafanir aðrar þurfi að gera samhliða móttökunni? Ég hef áður nefnt t.d. dæmið af Þýskalandi en þýsk stjórnvöld ákváðu að taka á móti allt að 200 starfsmönnum þýskra hjálparstofnana á Gaza. Þetta starfsfólk þýsku hjálparstofnananna var allt komið til Egyptalands og þar voru tekin viðtöl við það. Að því loknu var einungis helmingnum hleypt til Þýskalands. Hinir þóttu of hættulegir eða of mikil óvissa um hvort rétt væri og óhætt að taka við þeim. Því spyr ég eina ferðina enn: Til hvaða slíkra ráðstafana, hvaða öryggisráðstafana, hafa íslensk stjórnvöld gripið, hæstv. ráðherra og hans ráðuneyti eða aðrir? Einnig spyr ég hvað standi til hvað framhaldið varðar. Er von á því að ráðuneytið muni hafa forgöngu um að sækja þarna enn fleira fólk og svo í framhaldinu bjóða upp á enn frekari fjölskyldusameiningar,

Fyrst vil ég halda því til haga hér að málefni hælisleitenda eru hjá dómsmálaráðherra og það er Útlendingastofnun sem tók ákvörðun um að veita dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í kjölfarið á því barst utanríkisráðuneytinu erindi í desember um að veita aðstoð þeim sem hefðu fengið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningar, við að komast út af Gaza. Það liggur fyrir að án aðkomu utanríkisráðuneytisins hefði þetta fólk allt getað komið til Íslands ef landamærin væru ekki lokuð. Þau hafa ýmist verið lokuð eða opin í gegnum tíðina en í augnablikinu eru þau lokuð. Þetta erindi könnuðum við mjög vandlega og undirbjuggum okkar mögulegu aðgerðir sem hafa núna skilað þeim árangri að að rúmlega 70 manns hafa komist fyrir tilstilli diplómatískra og pólitískra samskipta út af svæðinu. Það er í raun og veru Útlendingastofnunar að gæta að þessum öryggismálum sem hv. þingmaður spyr hér um og ég tek undir að eru mikilvægur þáttur í heildarferli svona mála. Það sem við höfum gert í utanríkisráðuneytinu er að halda ríkislögreglustjóra upplýstum. Við göngum sömuleiðis út frá því að sú könnun sem fer fram af bæði ísraelskum og egypskum stjórnvöldum á landamærunum feli, eins og hér er spurt um, í sér einhvers konar úttekt á því hverjir eiga í hlut. En fyrir liggur að að mestu leyti er hér um að ræða börn og konur. Varðandi framhaldið skal ég koma inn á það í mínu síðara svari, en ég hef litið á þetta sem aðgerð sem tengist erindi frá félagsmálaráðuneytinu síðan í desember, sem er á vissan hátt einstök. En þó er það ekki rétt hjá hv. þingmanni að

Herra forseti. Fyrst varðandi þetta síðasta. Mér skilst að Svíar hafi tekið á móti einhverjum dvalarleyfishöfum sem höfðu komið til Svíþjóðar áður og þá var einmitt sænsku leyniþjónustunni SÄPO falið að rannsaka bakgrunn þess fólks og hvað það hefði verið

að hleypa því ekkert endilega í gegn. Ég ítreka þó spurninguna sem enn er ósvarað: Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér framhaldið hvað þetta varðar? Eru einhver mörk? Mun á einhverjum tímapunkti vera ákveðið að fjölskyldusameiningum sé lokið eða veltur þetta svona áfram um fyrirsjáanlega framtíð? Það hlýtur að vera verkefni ríkislögreglustjóra og eftir atvikum þeirrar stofnunar sem leggur mat á beiðnir um dvalarleyfi eða fjölskyldusameiningar að kanna þætti sem snúa að Það er af þeirri ástæðu sem utanríkisráðuneytið hefur deilt upplýsingum með ríkislögreglustjóra í þessu ferli. Varðandi framhaldið þá vil ég taka það fram að frumvarpið sem liggur hér fyrir þinginu er mikilvægt í tvennum tilgangi, annars vegar til þess að koma í veg fyrir að þessar séríslensku reglur sem hafa verið í gildi hér á grundvelli laganna haldi áfram að vera eins og sérstakur hvati til að láta reyna hér á umsókn um hæli þrátt fyrir að viðkomandi sé með hæli í öðru landi eins er líka í frumvarpinu að finna lagagrein sem gengur út á það að fjölskyldusameining komi ekki til greina fyrr en að liðnum tveimur árum, auk þess sem dvalarleyfistíminn er styttur.

fólks sem hafði fengið dvalarleyfi. Þau bætast þá við 20 einstaklinga sem íslenskir sjálfboðaliðar höfðu þegar bjargað af svæðinu. Það er alveg ástæða til að óska hæstv. ráðherra til hamingju með þetta þótt vissulega séu margir hissa á seinagangi stjórnvalda í samanburði við íslenska almennra borgara. En gott og vel. Nú er bara að hvetja ráðherra til að klára að aðstoða þá sem stóðu út af og höfðu fengið dvalarleyfi. En þetta er auðvitað bara lítið brot af þeim sem eru innikróuð á Gaza-svæðinu og búa við einhverjar mestu manngerðu hörmungar í manna minnum og þurfa að vera þar áfram. Skömmu eftir áramót tilkynnti ráðherra, án samráðs við ríkisstjórn og án samráðs við þing, að hann hefði ákveðið að frysta greiðslur til UNRWA vegna gruns um að 12 af 30.000 starfsmönnum samtakanna hefðu tekið þátt í hryllilegum hryðjuverkaárásum Hamas á Ísrael 7. október síðastliðinn. margir sem gagnrýndu slíka frystingu, m.a. António Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sem lagði þunga áherslu á að ákvörðun ríkja yrði snúið við, enda væri með þessu verið að refsa mjög stórum hópi fólks sem byggi við alvarlega mannúðarkrísu vegna ásakana á hendur mjög fáum. Hæstv. ráðherra kom síðan fyrir utanríkismálanefnd í byrjun febrúar síðastliðinn og sagði að það kæmi vel til greina að endurskoða þessa afstöðu enda hefði þá rannsókn verið lokið af hálfu Sameinuðu þjóðanna sem ætti að taka u.þ.b. mánuð. Hann sagði líka að ef ekki færi að berast aftur aðstoð til samtakanna fyrir lok febrúar þá stefndi í hungursneyð.

að krefjast skýringa og svara og stilla saman strengi með nágranna- og samstarfsþjóðum okkar þegar upp kemur að í gang fara tvær rannsóknir á stofnuninni. Ég lít þannig á að þegar þingið hefur veitt fjárheimildir til þess að styðja við stofnanir af þessu tagi þá sé út frá því gengið að öll framlög gangi til þess málstaðar sem um hefur verið rætt og allur vafi um að það sé þannig verður að vera tekinn alvarlega. Það þarf að hafa í huga hér að þessi svokallaða kjarnagreiðsla sem íslensk stjórnvöld höfðu gert samning við UNRWA um að inna af hendi átti að eiga sér stað fyrir 1. apríl og þess vegna erum við enn vel innan þess ramma sem um hafði verið rætt um framlag okkar Íslendinga. Við höfum, síðan

betur áfram í gegnum febrúarmánuð. Öll vitum við að sjálfsögðu að framlag okkar Íslendinga er myndarlegt svona í samhengi stærðarinnar en er ekki að fara að ráða neinum úrslitum. En ég hef sömuleiðis átt í samskiptum við kollega mína á Norðurlöndunum og hef setið tvo slíka fundi og eins hafa embættismenn verið í samtali þar sem við höfum látið á það reyna við höfum látið á það reyna hvort við gætum sammælst um þau atriði sem mestu máli skipta og snúa að stofnuninni um að færa þurfi til betri vegar. Ég er bara mjög vongóður um (Forseti hringir.) að við Íslendingar getum staðið við þessa kjarnagreiðslu í ljósi þeirrar vinnu sem hefur verið unnin í ráðuneytinu.

og mér finnst það eiginlega engin réttlæting í stöðunni fyrir þessari bið að Noregur og Írar dragi vagninn. Framlag Íslands leikur kannski ekki lykilhlutverk í þessari aðstoð þótt það sé vissulega hátt miðað við höfðatölu og sé nauðsynlegt. Þetta snýst ekki síst um þau skilaboð sem við sendum til alþjóðasamfélagsins. Lítil friðelskandi smáþjóð hefur lítið annað fram að færa í utanríkismálum heldur en einmitt bara orð sín. Ég vil þó fagna tóninum hjá hæstv. ráðherra varðandi það að hann sér fyrir sér að úr þessu leysist.

voru aðeins lítill hluti heildarframlaga okkar á árinu 2023, eða um 50 millj. kr. af tæplega 300. Allt sem var umfram kjarnaframlagið voru sérstakar ákvarðanir sem við tókum á grundvelli fjárheimilda sem eru ætlaðar vegna neyðarástands. Kjarnaframlagið á þessu ári var hækkað upp í 110 milljónir sem er þá enn þá ekki nema innan við helmingur af því sem við greiddum á árinu 2023. Stóra spurningin á þessu ári finnst mér miklu síður snúa að því hvort við stöndum við kjarnagreiðslurnar, sem yrðu þá núna í marsmánuði, miklu frekar um það hvernig við viljum haga okkar heildarstuðningi vegna mannúðarmála á Gaza og hvaða aðrar stofnanir geta þar komið að liði eins og á við bæði um Rauða krossinn og aðrar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna.

Stiglitz segir seðlabanka heims hafa hækkað vexti að nauðsynjalausu og að þeir hafi með því hellt olíu á verðbólgubál síðustu ára. Hann var gríðarlega gagnrýninn á þá sem fara með völdin í seðlabönkum heimsins og sagði að þar horfðu menn of mikið á hagfræðikenningar í stað þess að horfa á stóru myndina eins og hagvöxt, atvinnustig, fjármálastöðugleika og misskiptingu. Hann sagði að vegna menntunar og uppruna þessara seðlabankastjóra hefðu þeir tilhneigingu til að einbeita sér meira að verðbólgu en nokkru öðru, það væri næstum því í genum þeirra að þegar þeir sæju verðbólgu þá hækkuðu þeir vexti, hvort sem hækkun vaxta væri lausn á vandamálum eða ekki. Hann ræddi um þetta nýjasta verðbólguskeið sem matar- og orkuverð hafði mikil áhrif á og kastaði fram þeirri spurningu hvort hækkun vaxta gæti skapað meira af orku eða meira af mat sem gæti lækkað verðið.

Hann sagði það sama eiga við um húsnæðisskort, sem er vandi sem við þekkjum vel á Íslandi, og sagði hækkun vaxta eingöngu gera illt verra, enda sjáum við að það hefur hægt verulega á byggingu nýs íbúðarhúsnæðis eftir að vextir voru hækkaðir. Hann sagði það einnig staðreynd að fyrirtækin næðu auknum vaxtakostnaði til baka með því að velta honum beint út í vöruverð til neytenda sem aftur hækkaði verðbólguna. Að lokum sagði hann að þótt vissulega væri verðbólgan á niðurleið þá væri það ekki vegna hækkunar stýrivaxta. Því ættu seðlabankar engar þakkir skildar fyrir sitt vaxtablæti.

Er ekki kominn tími til að ríkisstjórnin axli ábyrgð sína og sjái til þess að snúið verði af þessari glötunarbraut grimmilegra vaxtahækkana áður en ástandið verður enn verra? Þarf ekki einhverja varnagla inn í lög um sjálfstæði Seðlabankans svo að fólk sem enginn hefur kjörið og er bersýnilega á rangri leið geti ekki sett tugþúsundir í jafn mikil vandræði og raun ber vitni? Herra forseti. Umræddur hagfræðingur er gríðarlega áhugaverður maður með mikla reynslu og það er nú fegurðin í því að vera með bæði akademískt frelsi og málfrelsi að geta komið hingað og haldið haldið málþing og átt samtöl um þessi mál sem eru auðvitað gríðarlega flókin og marglaga. Það er algerlega þannig að peningastefna er ekki verkfræðilegt verkefni heldur mjög sálrænt líka og marglaga. Hins vegar finnst mér mikilvægt að við höldum því til haga að verðbólga á Íslandi er frábrugðin þeirri sem er í Evrópu sem var drifin áfram einmitt af orkukrísu sem var ekki hér. Hún á meira skylt við verðbólgu í Bandaríkjunum þar sem eftirspurn hefur drifið verðbólguna áfram. Vextir eru rétt tæki til þess og þeir eru sannarlega að virka og það hefur í för með sér að þeir líka kæla hagkerfið og þar með þann hluta sem snýr að uppbyggingu fasteigna. Hins vegar er vaxtastigið líka þannig að það hefur greinilega verið mikill hvati hjá þeim sem voru næstum því búnir að klára íbúðir að klára þær vegna þess hversu háir vextir eru.

Það sem umræddur hagfræðingur segir er alveg í andstöðu við meginþorra hagfræðikenninga en aftur, þetta er ekki verkfræðilegt verkefni. Það sem er verið að gera á Íslandi er leið allra vestrænna ríkja til að bregðast

Virðulegur forseti. Þó að verðbólgan hér hafi ekki verið drifin áfram af orku- og matarverði þá var hún drifin áfram af húsnæðiskrísu og fákeppni og það er í raun alveg sambærilegt. Það er óhætt að segja að Joseph Stiglitz hafi staðfest allan

er ekki heimilum landsins að kenna og það myndi ekki skila neinu að leggja allar þessar byrðar á þau nema að festa þau í langvarandi kreppu. Ég hef einnig bent á hvernig þessar vaxtahækkanir frysta nær algerlega uppbyggingu á húsnæðismarkaði, en þá kom í ljós að það var sérstakt markmið Seðlabankans að draga úr uppbyggingu á húsnæði þrátt fyrir viðvarandi húsnæðisskort, svo fáránlegt sem það er. Ég hef einnig mjög oft bent á að fyrirtæki myndu að sjálfsögðu velta þessum aukna vaxtakostnaði beint út í verðlagið og auka þannig verðbólguna. Vaxtahækkanir Seðlabankans hafa fyrir löngu snúist upp í andhverfu sína og aðgerðir hans gegn verðbólgunni eru miklu, miklu verri en verðbólgan sjálf. Spurningin er hins vegar:

Herra forseti. Það er auðvitað hlutverk okkar hér að mynda og skapa þann lagaramma og útfæra þau verkfæri sem Seðlabankinn hefur í sínu verkefni þar sem það er hann sem ber ábyrgð á því verðbólgumarkmiði sem sett er, sem er 2,5%. Hann er sjálfstæður í sínum störfum, skipaður af forsætisráðherra og er þar í skjóli þess skipunartíma sem hann hefur innan þess lagaramma sem hann hefur. (Gripið fram í.) Ég er ekki talsmaður þess og lít reyndar svo á og það hefur hvergi í veröldinni gengið sérstaklega vel þegar vegið er að sjálfstæði Seðlabankans með einhverjum hætti, það er okkar að skapa þennan ramma. Við sjáum hins vegar að verðbólgan er að fara niður þótt við myndum vilja sjá hana fara hraðar niður. Hún er að fara úr tæplega 10% og er komin niður í 6,6%. Við höfum til að mynda ekki horft á aukið atvinnuleysi í gegnum þá breytingu

Niðurstöður könnunarinnar eru sláandi þrátt fyrir að vera mjög fyrirsjáanlegar; 40% launafólks á erfitt með að ná endum saman, forseti, 40%. Um 60% einhleypra mæðra geta ekki mætt óvæntum 80.000 kr. útgjöldum og helmingur leigjenda telur húsnæðiskostnað vera of þunga byrði. Þetta er náttúrlega hræðileg staða, forseti, en fyrirsjáanleg vegna þess að kannanir og gögn hafa sýnt fram á þessa þróun í gegnum árin. Við höfum lengi vitað að barnabótakerfið er meingallað og nýtist ekki raunverulega sem stuðningur við barnafjölskyldur. Staða leigjenda hefur allt of lengi verið óörugg og leiguverði leyft að hækka stjórnlaust þrátt fyrir að húsnæði sé grunnþörf okkar allra og ein af þeim þörfum sem stjórnvöld eiga að tryggja. Öll kerfi hins opinbera refsa fólki fyrir að vera einstæðingar, hvað þá einstæðir foreldrar. Slíkt kemur auðvitað niður á fjárhag og líkamlegri og andlegri heilsu foreldra og barna eins og sést glögglega í þessari könnun. Forseti. Ríkisstjórnin hefur nú setið í rúm sex ár og í raun hefur Sjálfstæðisflokkurinn haft ráðuneyti fjármála í mun lengri tíma heldur en það, þannig að þessar niðurstöður sýna hreinlega afrakstur vinnu þessarar ríkisstjórnar. Hvað á fólki að finnast um það að ráðherra hafi leyft þessari þróun að raungerast? Annaðhvort er þessari ríkisstjórn alveg sama um stöðu launafólks og fólks í landinu eða er bara algjörlega vanhæf til þess að tryggja velferð fólks í landinu. Hvort er það?

verð að byrja á því að hvetja öll til að fara inn á vefslóðina tekjusagan.is þar sem er eingöngu staðreyndir að finna, það er ekkert huglægt þar, til að fara yfir það hvernig okkur gengur. Hver er árangur þessarar ríkisstjórnar undanfarin ár við að bæta stöðu fólks í þessu landi? Staðreyndin er sú að allar tekjutíundir á Íslandi eru í betri stöðu nú en voru þá. Allir hópar hafa það betra nú en þeir höfðu þá. Og hvert hafa þeir tæplega 100 milljarðar farið sem við í dag skiljum eftir hjá fólki sem við áður tókum af þeim? Að langstærstum hluta sitja þeir nú eftir hjá tekjulægstu hópum landsins og rétt upp í millitekjur. Hvert hefur hagvöxturinn farið? Hvert hefur hin aukna verðmætasköpun sem við höfum horft upp á undanfarin ár farið? Hún hefur að langmestu leyti farið til þessara hópa. hópa. Staðreyndin er sú að árangurinn er þarna, okkur hefur gengið vel og þeir hópar sem hafa hlutfallslega bætt stöðu sína mest eru m.a. þessir hópar og svo má reyndar líka horfa á réttindi og stöðu eldri borgara sem hafa bætt stöðu sína líka. Við höfum bætt í barnabótakerfið, við höfum bætt í húsnæðisstuðning. Við erum núna í vinnu við aðkomu stjórnvalda að kjarasamningum. Þar er öll áherslan á þessi kerfi, öll áhersla. Það væri Það væri gott ef við fjölluðum meira um það hvernig okkur gengur að auka framleiðni á Íslandi og auka verðmætasköpun þannig að meira sé til skiptanna. Það sem er til skiptanna fer meira og meira í þessi bótakerfi, tilfærslukerfi, og síðan í skattalækkanir sem að langmestu leyti sitja nú þar

við 60% einstæðra foreldra, mæðra sem eiga ekki fyrir 80.000 kr. útgjöldum sem koma fyrirvaralaust,

sannarlega ekki vandamálið. Hún býr bara í einhverjum öðrum heimi heldur en launafólk á Íslandi. Og er það gott? Viljum við vera með fjármálaráðherra (Forseti hringir.) sem býr í einhverjum allt öðrum raunveruleika heldur en allt annað launafólk hérna á landinu?

eru gögn sem sótt eru í rauntíma upp úr gagnagrunnum sem eru staðreyndir og það er ekkert annað á heimasíðunni heldur en staðreyndir. Sú könnun sem gerð er er með öðrum hætti. Ef hv. þingmaður vill að ég haldi því fram sem hún var að gefa í skyn, að ég teldi að tekjulægsta fólk á Íslandi hefði það alveg svakalega gott, þá er það ekki það sem ég sagði. Hv. þingmaður gefur það í skyn og segir með beinum hætti að ég sé ekki í tengslum við raunveruleikann eða venjulegt vinnandi fólk. Ég get ekki annað sagt en að það er að sjálfsögðu alrangt. Kaupmáttur launa hefur aldrei verið meiri. Við erum með skuldir heimilanna sem eru í sögulegu lágmarki og gögnin sem við höfum sýna að það eru fáir í raunverulegum greiðsluvanda. Lækkun á leikskólagjöldum hefur verið þannig að bótakerfið og leikskólagjöldin gera það að verkum að stuðningur til foreldra er meiri en á hinum Norðurlöndunum. Gögnin sýna að fjöldi fólks sem á erfitt með að ná endum saman hefur sífellt minnkað einmitt á tíma þessarar ríkisstjórnar. Þannig að þetta eru gögnin og ég geri ráð fyrir því að hv. þingmaður trúi því að þau gögn séu rétt.

Það mátti hins vegar heyra á formanni Starfsgreinasambandsins í morgunfréttum að nú hverfðist allt um ókeypis skólamáltíðir, að ekki yrði skrifað undir kjarasamning nema öll sveitarfélög samþykki að taka þátt í niðurgreiðslu þeirra, sem þau hafa mörg verið treg til að samþykkja. Ég fagna því að verið sé að landa kjarasamningi en ég skil líka á sama tíma tregðu sveitarfélaganna þar sem ég hef bæði starfað innan verkalýðshreyfingarinnar og á sveitarstjórnarstiginu. Í mínum huga ætti ákvörðun um veitta þjónustu að vera á borði kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum. Það hefur lengi verið umdeilt hvort skólamáltíðir eigi að vera fríar og það hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir kjörna fulltrúa að nú sé verið að taka fram fyrir hendurnar Í mínum huga hefði verið eðlilegra að krefjast enn frekari lækkunar gjaldskrár. Þannig væri dregið úr verðbólguþrýstingi og möguleikum á lækkun vaxta sem hefur samkvæmt minni upplifun verið helsta viðfangsefni þessara kjarasamninga.

Þessi aðgerð mun auðvitað gagnast þeim sem eiga börn í grunnskóla en það eiga bara ekki allir börn í grunnskóla og munu þar af leiðandi ekki fá það sama út úr þessum kjarasamningi. Ég geri ráð fyrir að hæstv. fjármálaráðherra aðhyllist þá skoðun að það sé ekki til neitt sem heitir frír hádegismatur. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra um sýn hennar á þessar kröfur og hvort hún sé sammála eða skilji tregðu sveitarstjórnarfólksins úr hennar eigin flokki.

að vinna að ná fram fjögurra ára samningum og það yrði erfitt að setja verðmiða á það ef það ekki tækist. Hins vegar erum við að vinna þessar aðgerðir og verðmiða á þær. Þær eru mjög stórar, þær eru mjög dýrar og þær hafa raunveruleg áhrif á ríkisfjármálin í ár og út samningstímann. Þær aðgerðir eru nánast að öllu leyti bótamiðaðar, sem þýðir líka að þær eru þá út samningstímann viðvarandi útgjöld ríkisins. Það hefur allan tímann legið fyrir að aðkoma okkar yrði að þessum samningum og hún er mikil. Ég er sammála hv. þingmanni þegar hann bendir á þá staðreynd að sveitarstjórnarfulltrúar eru einmitt líka lýðræðislega kjörin rétt eins og við og sjálfstjórnarvald þeirra á sveitarstjórnarstiginu er skýrt. Hins vegar hefur líka legið fyrir að það er eftirspurn og það er ekkert nema sanngjarnt og eðlilegt að sveitarstjórnarstigið komi að kjarasamningum með einhverjum hætti fyrst við erum á þeim stað að semja — það er ekki hægt að semja á Íslandi nema með meiri háttar aðkomu stjórnvalda.

skýrri aðkomu sveitarfélaganna gagnvart því að halda aftur af gjaldskrárhækkunum, sem þegar hafa verið kynntar og við sjáum í verðbólgumælingum, ef þær færu strax niður í 3,5%, bæði á þessu ári og næsta ári það er raunverulegt framlag sveitarstjórnarstigsins inn í kjaraviðræður. Það er þá líka skýrt merki til þeirra sem eiga eftir að semja að þetta fer einmitt saman;

þegar sveitarfélögin verða skilin eftir með þessa aðgerð sem ógerningur er að draga til baka? Á eftir þessum kjarasamningi kemur nýr kjarasamningur og hvað þá? Ætlar ríkið að halda áfram að borga 75% af skólamáltíðum til eilífðarnóns? Mér finnst erfitt að sitja undir því að vita nákvæmlega ekki neitt hvað ríkissjóður ætlar að gera í þessum kjarasamningi. Sveitarfélögin hafa verið að verðleggja þá kröfu sem þau eru að leggja á ríkið og mér skilst að hún sé 25 milljarðar. Ég veit ekki hvort þetta sé viðbót, að við séum þá að tala um 30 milljarða. Það hefur engin kynning farið fram á þessu og ég velti fyrir mér

Herra forseti. Aðgerð sem þessi, sem snýr að tekjulægstu foreldrum og börnum þeirra, ég held að það sé og fullyrði að það er alger þverpólitískur stuðningur um að því sé mætt. Reyndar er það þannig að sveitarfélög gera það hvert með sínum hætti. Þessi börn eru gripin úti um allt land inni í skólakerfinu. Við erum með um 4% barna sem eru við fátæktarmörk þannig að það þýðir að 96% þeirra eru það ekki. Það er hægt að ná þessu markmiði alveg skýrt og ég held að það sé alger samstaða um það. Það sem hefur verið rætt varðandi þessar skólamáltíðir er tilraunaverkefni út þennan samningstíma þar sem meta ætti árangurinn þegar við erum komin hálfa leið en sjálfstjórnarvaldið er hjá sveitarfélögunum og allt hangir þetta saman. Þegar spurt er hvaða áhrif það hefur að auka útgjöld ríkisins um gríðarlega mikla fjármuni þá held ég að það liggi í augum uppi að þegar við erum með ríkisfjármálin eins og þau eru, skuldir,

á lýðræðið, stjórnmál, lagasetningu og á stjórnmálaflokka og nærsamfélög eru mikil hér á landi. Íslendingar voru 100 árum á eftir Bandaríkjamönnum að setja samkeppnislög. Í Bandaríkjunum brutu samkeppnislögin einokun og fákeppni á bak aftur og í kjölfarið bötnuðu lífskjör og efnahagur Bandaríkjamanna til muna. Það var ekki aðeins mikilvægi þess að neytendur væru varðir fyrir fákeppni sem hvatti Bandaríkjamenn áfram svo löngu á undan öðrum heldur einnig það að fákeppni fylgir samþjöppun valds og áhrifa sem talið er ógna lýðræðinu. Það var í þessum anda sem Bandaríkjamenn beittu sér fyrir því eftir síðari heimsstyrjöldina að stórfyrirtækjum yrði skipt upp í Japan og Þýskalandi. Það lagði grunninn að endurreisn ríkjanna eftir síðari heimsstyrjöldina og mikilli efnahagslegri velgengni, bæði í Japan og Þýskalandi. Friður, lýðræði og samkeppni héldust í hendur. Við Íslendingar búum við fákeppni á flestum lykilmörkuðum. Við þekkjum áhrif og völd stórra fyrirtækja sem nánast stýra heilu byggðarlögunum. Sveitarstjórnir telja sig jafnvel verða að beygja sig fyrir stóru allsráðandi fyrirtækjunum sem oft eru jafnframt velgjörðarmenn byggðarlaganna sem styrkja íþróttafélög og byggingu íþróttamannvirkja svo algeng dæmi séu nefnd. Við þekkjum áhrifin sem stórfyrirtæki vilja sækja sér innan stjórnmálaflokka og hvernig þau beita sér til að gæta hagsmuna sinna við lagasetningar. Stærstu fyrirtækin hafa sterkustu röddina, halda jafnvel úti fjölmiðlum til að gæta hagsmuna sinna og vinna að afli gegn Samkeppniseftirlitinu. Það er með ólíkindum að hvorki Fiskistofa né Samkeppniseftirlitið hafi yfirsýn yfir stjórnunar- og eignatengsl í sjávarútvegi, svo dæmi séu tekin. Stjórnvöld sem gæta eiga hagsmuna almennings sjá ekki til þess að Neytendasamtökin séu í stöðu til að hafa jafn sterka rödd með fjárframlögum líkt og nágrannalöndin okkar gera. En það er fleira sem gæta þarf að. Nú um stundir er horft til yfirburðastöðu fyrirtækja á borð við Google, Facebook og Apple og talið er að þau fyrirtæki geti með stöðu sinni ógnað lýðræðinu ásamt því að vera efnahagslífinu skaðleg. samkeppnislöggjöfin frá árinu 1993 var hluti af undirbúningi aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Í gegnum EES höfum við fengið neytendavernd sem við nutum ekki án aðildarinnar. Vegna EES-samningsins geta íslensk stjórnvöld ekki að öllu leyti látið undan þrýstingi sérhagsmunaafla og veikt Samkeppniseftirlitið enn frekar. Í íslensku viðskiptalífi hefur átt sér stað gríðarleg samþjöppun valds og áhrifa og Samkeppniseftirlitið fær ekki að beita þeim viðurlögum sem nauðsynleg eru

ætti almenningur að standa með öflugu samkeppniseftirliti og neytendavernd og, herra forseti, það er sannarlega umhugsunarefni þegar stórfyrirtæki og samtök þeirra beita afli sínu gegn samkeppniseftirliti og samkeppnisreglum. Það vekur upp spurningar um hvers vegna þau sækjast ekki eftir því að hafa allt uppi á borðum.

Stjórnarandstaðan kom í veg fyrir verstu ákvæðin en samt sem áður var það greinileg stefna ríkisstjórnarinnar, sem á að vera að verja hag almennings, að hún vildi draga tennurnar úr Samkeppniseftirlitinu. Það

virki og sé til hagsbóta fyrir fólkið í landinu og til að fyrirtæki geti verið á eðlilegum samkeppnismarkaði þá er alveg gríðarlega mikilvægt að við hlúum að bæði samkeppnismálum og málum sem tengjast neytendum. Ég vil fyrst segja að það sem er í bígerð hjá okkur er akkúrat þveröfugt við það sem hv. þingmaður var að segja. Við erum núna að setja á laggirnar markaðssetningarlög sem við settum inn í samráðsgáttina. Við erum líka í fyrsta sinn að setja stefnu sem miðar að því að efla allt sem tengist neytendum.

og vekja máls á þeim gríðarlega mun sem felst í kjörum íslensks almennings samanborið við hin Norðurlöndin. Það verður því ekki sagt að sá ráðherra sem stendur hér hafi ekki staðið vaktina varðandi samkeppnismálin eða neytendamálin. En að þeim spurningum sem beint var til mín þá vil ég fyrst að sjálfsögðu taka algjörlega undir það sem hv. þingmaður er að gera, og ég veit að það eina sem vakir fyrir hv. þingmanni er að efla starfsumhverfi Samkeppniseftirlitsins og neytendamála. Í fyrirspurninni nefnir hún svokallaða tæknirisa sem leika stórt hlutverk í daglegu lífi fólks um allan heim og hafa mikil áhrif á lýðræðisleg samfélög. Við tökum að sjálfsögðu undir það, mitt ráðuneyti, að umræðan öll er gjörbreytt hvað varðar markaðssetningu og aðgengi að fólki í gegnum þessa tæknirisa,

þá er það ljóst að það er ekkert óeðlilegt og raunar mjög eðlilegt að það sé verið að skoða umsvif þeirra á markaðnum og hvaða áhrif þau hafa. Í mínum huga er alveg ljóst að þó að það séu ákveðnar áskoranir sem fylgja þessum fyrirtækjum þá eru líka ákveðin tækifæri. Þau hafa á sumum stundum verið beinlínis valdeflandi, og nefni ég til að mynda metoo-byltinguna og alls konar samfélagslega umræðu sem hefur verið til þess fallin að efla og treysta betur þau gildi sem við viljum standa fyrir.

umræðu. Við, mitt ráðuneyti, stóðum fyrir ráðstefnu síðastliðinn fimmtudag þar sem þetta var eitt af aðalumræðuefnunum þar sem við fengum helstu sérfræðinga í heimi til þess að fjalla um áhrif þessara fyrirtækja og hvernig þessi fyrirtæki ættu að koma að því að greiða fyrir þær fréttir sem hefðbundnir miðlar eru að búa til í mismunandi ríkjum. Þar erum við til að mynda að horfa til ríkja eins og Ástralíu, Kanada og fleiri aðila. Ég vil líka nefna að við ráðherrar menningarmála á Norðurlöndunum létum gera skýrslu um tækni og lýðræði til að ná betri fótfestu í þessari umræðu vegna þess að það er alveg ljóst að ljóst að misnotkun á einhverjum af þessum miðlum hefur beinlínis haft áhrif á kosningar og framvindu lýðræðislegrar umræðu. heils hugar undir að þessi umræða er gríðarlega mikilvæg og ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á því. En ég vil líka nefna það að við erum að taka stór skref til að styðja við Samkeppniseftirlitið og neytendamál af því að þetta er algerlega okkar hjartans mál.

Samkeppnislög og samkeppnisréttur og framkvæmd samkeppnislaga eru gríðarlega mikilvæg í öllum markaðshagkerfum og segja má að þar séu lýðræðisandinn og mannréttindi hins kapítalíska hagkerfis samankomin.

Lántakendur verðtryggðra lána greiddu um 17,4 milljarða aukalega vegna hækkunar vísitölu sem er til komin vegna þessa samráðs. Hér er um gríðarlega stórt mál að ræða og

Virðulegi forseti. Ég ætla að byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa góðu umræðu hér í dag. Viðskiptafrelsi og virk samkeppni eru grunnforsendur fyrir kröftugu efnahagsumhverfi. Virk og heilbrigð samkeppni skilar mestum ávinningi til neytenda og mikilvægt er að stjórnvöld stuðli að heilbrigðri samkeppni en því miður er samkeppnisrekstur hjá hinu opinbera enn umfangsmikill. Atvinnugreinar á Íslandi þurfa að búa við sambærilegt regluverk, sömu samkeppnisreglur og sömu skilyrði og atvinnugreinar í þeim löndum sem við eigum í viðskiptum við. Regluverk má ekki vera þannig úr garði gert að það íþyngi frekar íslensku atvinnulífi umfram það sem gerist á alþjóðlegum mörkuðum. Allar atvinnugreinar þurfa skýra umgjörð og stöðugleika til langs tíma en kannanir hafa leitt í ljós að stjórnendur fyrirtækja finna fyrir samkeppnishindrunum á sínum markaði. Stjórnvöld verða að meta samkeppnisleg áhrif laga og reglna og ryðja úr vegi hindrunum. Fyrir liggur t.d. samkeppnismat OECD á ferðaþjónustu og byggingariðnaði og það er mjög brýnt að við hættum að draga lappirnar og förum eftir þeim ábendingum sem þar eru. Þá er ekki einungis mikilvægt að samkeppni sé virk á innanlandsmarkaði heldur er afar brýnt að styðja við alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja, sérstaklega í þeim atvinnugreinum sem eru í alþjóðlegri samkeppni, og nefni ég t.d. íslenska sjávarútveginn sem er í daglegri samkeppni við erlendan ríkisstyrktan sjávarútveg. Samkeppniseftirlitið gegnir mjög veigamiklu hlutverki og fer með mjög víðtækar eftirlits- og valdheimildir sem mikilvægt er að fara vel með. Í því samhengi er mikilvægt að stofnunin fari ekki á svig við lög sem grefur undan trausti til stofnunarinnar líkt og gerðist þegar áfrýjunarnefnd samkeppnismála úrskurðaði að verktakasamningur þess við matvælaráðuneytið hefði verið lögbrot. Það traust sem glatast hefur á stofnuninni sem hefur þetta mikilvæga hlutverk í íslensku atvinnulífi, m.a. vegna þessa lögbrots, ber að líta alvarlegum augum.

Frú forseti. Frá upphafi hafa Píratar barist fyrir tjáningarfrelsinu, gagnsæi, aðgengi að upplýsingum og aðhaldi með valdhöfum, rétt eins og frjálsir og öflugir fjölmiðlar. Lýðræðið þrífst ekki án upplýstrar umfjöllunnar um málefni líðandi stundar, ákvarðanir stjórnvalda og afleiðingar þeirra. Sterkir og gagnrýnir fjölmiðlar eru því forsenda þess upplýsta og lýðræðislega samfélags sem Píratar berjast fyrir. Fyrir síðustu kosningar höfðu stjórnvöld, stjórnmálahreyfingar og vonandi meginþorri almennings miklar áhyggjur af stöðu samfélagsmiðla í lýðræðislegri umræðu. Dæmi undanfarinna ára hafa sýnt að hægt er að hafa mikil áhrif á lýðræðislega umræðu og niðurstöður kosninga með fjáraustri í samfélagsmiðla og fyrirtæki sem misnota sér þær upplýsingar sem þar er að finna. Nú er röðin komin að spunagreindartækni, betur þekkt sem gervigreind. Við erum á mjög varhugaverðum tímamótum í þróun gervigreindar. Tæknin er orðin mjög fullkomin og notkunarmöguleikar stökkbreytast með hverjum deginum. Ríki heims eru annaðhvort að byrja að skoða löggjöf til að ná utan um þessa þróun eða eru ekki enn byrjuð á því. Þangað til löggjöf verður mótuð til að fylgjast með notkun og misnotkun gervigreindar er ómögulegt að segja hvernig henni verður beitt þegar kemur að kosningum, frjálsri fjölmiðlun og lýðræði.

Alveg eins og það er almennt viðurkennt að hið opinbera þurfi að tryggja löggæslu, jarðgöng og grunnmenntun er orðið gríðarlega mikilvægt að hið opinbera tryggi óháða,

Það er sameiginlegt hagsmunamál framleiðenda matvæla, neytenda, stjórnvalda og ekki síður verslunar og innflutningsaðila að bæta merkingar á matvælum og tryggja þannig betur rétt neytenda til upplýsinga um uppruna þeirra, framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif. Öll þekkjum við að hafa verið blekkt, svikin eða afvegaleidd með röngum eða villandi merkingum matvæla. Þar hefur ýmsum brellum verið beitt; íslenski fáninn, merkingar sem benda til íslensks uppruna, íslensk vörumerki sem við þekkjum og höfum treyst í gegnum árin,

Þar bregður gjarnan við þeim ljóta sið að gefa í skyn að matvæli séu af íslenskum uppruna af því að þeim sé pakkað á Íslandi. Slælegar eða rangar merkingar matvæla eru stundum ekki af beittum ásetningi heldur hreinu virðingarleysi fyrir neytendum og matvælaöryggi. Ef maður hefur ekki gleraugun með sér í búðina, nýpússuð, og rannsakar umbúðir vörunnar, allar hliðar,

oftar en ekki ekki svarað til um uppruna matvæla í réttum sem þeir bera fram. Bændasamtökin og Neytendasamtökin hafa verið leiðandi í umræðu um bættar merkingar matvæla og kallað eftir bæði uppfærðri og hertri löggjöf til að tryggja matvælaöryggi,

um hvort íslenskir neytendur búi við sömu vernd og neytendur á EES-svæðinu. Eins og svo margt sem lýtur að hagsmunum almennings kemur samkeppnislöggjöfin okkur að miklu leyti frá Evrópusambandinu en það er ýmislegt sem við eigum eftir að innleiða í íslensk lög. lög. Þar má nefna evrópsku skaðabótatilskipunina frá 2014 sem eykur verulega möguleika neytenda og fyrirtækja til að sækja bætur vegna samkeppnisbrota. Málið hefur ekki enn farið í gegnum EES-nefndina en það eitt og sér kemur ekki í veg fyrir að íslensk stjórnvöld tryggi íbúum landsins þessa miklu réttarbót. Ég var málshefjandi í sérstakri umræðu um samkeppnismál hér fyrr í vetur þar sem ég spurði ráðherra málaflokksins m.a. um þetta atriði. Svarið var skýrt: Málið væri mikið umbótamál sem myndi styrkja alla umgjörð samkeppnismála en það yrði ekki innleitt hér fyrr en tilskipunin hefði verið tekin upp í EES-samninginn.

Nú er staðan sú að í íslenskum lögum eru ekki sérstök ákvæði um skaðabótaábyrgð þeirra sem brjóta gegn ákvæðum samkeppnislaga og dæmin sýna að í núverandi lagaumhverfi eru skaðabótamál vegna samkeppnislagabrota langt frá því að vera auðsótt. Það er þess vegna brýnt að breyta þessu og bíða ekki lengur eftir þessari innleiðingu frá Evrópusambandinu í gegnum samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Þetta er gríðarlega mikilvægt neytendamál og staðan sýnir og málin sem hafa komið upp undanfarið sýna

Frú forseti. Í samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar segir beinum orðum, með leyfi forseta: „Stefnt verður að sameiningu Samkeppniseftirlitsins og Neytendastofu og verða kannaðir möguleikar á sameiningu við aðrar stofnanir eftir atvikum sem getur aukið samlegðaráhrif og skilvirkni í opinberu eftirliti.

Aðhald í eftirlitshluta neytenda- og samkeppnismála fela í sér mjög hættulegar áherslur í fákeppnisþjóðfélagi. Það er alveg morgunljóst að samkeppni hefur ekki verið styrkt sem neinu nemur og því síður er staða neytenda sterkari. Opinbert markaðseftirlit smáþjóðar verður einfaldlega að hafa það að helstu áherslu sinni að hamla skaðlegri fákeppni. Verkefni eftirlitsstofnana hafa margfaldast að umfangi á síðasta áratug án þess að stöðugildum hafi fjölgað sem því nemur og fjárframlög

Ávinningur almennings er ótvíræður. Ólögmætt samráð Eimskips og Samskipa kostaði íslenskt samfélag tæplega 62 milljarða kr. á árunum 2008–2013

margoft fjallað um þetta tiltekna mál og önnur tengd neytendamál, en í svari ráðherra við fyrirspurn kemur mjög margt áhugavert í ljós líkt og að tryggingafélögin hafi hækkað iðgjöld sínu umfram almennar verðlagshækkanir.

það sé nauðsynlegt að ráðast í ítarlega skoðun á þessum málum. Markmið úttektarinnar er auðvitað það, og við þingmenn heyrum það hér, að við þurfum þennan raunverulegan samanburð á milli landa, hvernig þessum málum er háttað og hvernig þau eru í löndunum í kringum okkur. Ég er mjög ánægður með það að ráðherra hafi falið Neytendasamtökunum að annast þessa úttekt. Hún er nú hafin, sú vinna er í fullum gangi og ég hlakka til að fá að sjá þennan samanburð. Mér skilst að áfangaskýrsla eigi að liggja fyrir núna í apríl

Lítill markaður, örlítill markaður kallar á strangari reglur en í öðrum ríkjum vegna þess að lítill markaður getur í eðli sínu verið fákeppnismarkaður

sem var verktaki fyrir hugbúnað hjá IBM, hann fékk leyfi til að selja þennan hugbúnað til þriðja aðila og við þekkjum öll Microsoft og hvar hann Bill Gates stendur í heiminum. Heimurinn er ekki hinn skilgreindi markaður á Íslandi.

Virðulegur forseti. Eitt af grunnstefjum sjálfstæðisstefnunnar er að lagaumhverfi skuli vera einfalt og skýrt. Það er ofboðslega mikilvægt fyrir fyrirtækin í landinu að þau viti nákvæmlega hver sá rammi er sem þau starfa innan en það er líka mikilvægt að hafa eftirlit eftirlit með því að fyrirtæki starfi innan þess ramma. Þar af leiðandi þarf stofnanaramminn okkar að vera einfaldur og skýr. Við getum ekki verið að dreifa kröftum okkar víða.

atvinnulífs. Ég fagna því og heyri að ráðherra er hér á fullu að vinna þá vinnu. Maður heyrir það svo skýrt þegar maður heimsækir fyrirtæki út um landið allt hversu mikilvægt það er að við séum ekki með íþyngjandi regluverk. Öll fyrirtæki sem eru samfélagslega ábyrg vilja regluverk. Þau vilja bara hafa það skýrt. Þau vilja ekki þurfa að leita til margra stofnana til að uppfylla einhver skilyrði heldur að þetta sé einfalt og skýrt. Það er það sem við eigum fyrst og fremst að vinna að.

Fjölmiðlaumhverfið er mun flóknara en það. Það er grunnstoð lýðræðisins. Við sjáum það svo skýrt núna í því sem heimsbyggðin glímir við, í

en það þarf að horfa til enn fleiri þátta. forseti. Ég vil þakka hv. þm. Oddnýju Harðardóttur fyrir að hefja máls á þessari umræðu. Eins og komið hefur fram í máli annarra þingmanna hér í dag eru eftirlitsstofnanir gríðarlega mikilvægar í landi þar sem fákeppni og einokun á markaði er reglan frekar en undantekningin. Fyrir nokkrum mánuðum fengu landsmenn að sjá það svart á hvítu þegar Samkeppniseftirlitið upplýsti um ólögmætt samráð stóru skipafélaganna Eimskips og Samskipa. Samkvæmt nýju frummati kostaði þetta samráð skipafélaganna íslenskt samfélag 62 milljarða kr. Það eru gríðarlegir peningar fyrir íslenskt samfélag. Talið er að bara kostnaður fyrir neytendur vegna hækkunar á gjaldskrám skipafélaganna hafi verið 26 milljarðar. Þessar gígantísku tölur varpa ljósi á það hversu dýrkeypt samkeppnisbrot geta reynst íslensku samfélagi og hversu mikilvægt er að hafa sterkt og virkt samkeppniseftirlit hér á landi. Það virðast þó ekki allir sammála um mikilvægi þess að styrkja Samkeppniseftirlitið en þrátt fyrir stóraukin umsvif efnahagslífsins síðustu ár, sem þýðir fleiri verkefni fyrir eftirlitið, er fjöldi ársverka hjá stofnuninni nánast sá sami og fyrir áratug. Eins og staðan er núna á eftirlitið erfitt með að sinna lögbundnum skyldum sínum og hvað þá að elta ábendingar viðskiptavina um samkeppnisbrot en rannsóknin á samráði skipafélaganna hófst til að mynda eftir slíka ábendingu. Alls stóð þessi umfangsmikla rannsókn yfir í átta ár. Forseti. Til þess að Samkeppniseftirlitið nái að sinna skyldum sínum og standa vörð um íslenska neytendur þarf núverandi ríkisstjórn að hætta að fjársvelta stofnunina. Auka þarf fjármagn til eftirlitsins og fjölga starfsfólki þess strax. Helst í gær. Frú forseti. Við í mínum flokki trúum því að virk samkeppni fyrirtækja á frjálsum markaði sé algjört grundvallaratriði til að bæta hag almennings og standa undir raunverulegri velferð. Frjáls samkeppni er best til þess fallin að tryggja neytendum fjölbreytt úrval vöru og þjónustu og sanngjarnt verð. Við búum á fákeppnismarkaði en fram hjá því er varla komist í okkar fámenna landi. Einmitt þess vegna, til að tryggja virka samkeppni, er mikilvægt að vera vel tengd alþjóðlegum mörkuðum, helst sem mest án hindrana. Stærsta hindrun þess að íslenskur fákeppnismarkaður þjóni sínum tilgangi er örsmár gjaldmiðill sem beinlínis kemur í veg fyrir að erlend fyrirtæki hasli sér völl hérlendis. Það er dýrt að vera með krónuna. Hún kostar fjölskyldur, fyrirtæki, ríki og sveitarfélög um 300 milljarða á ári. Ekki síður er krónan gjaldmiðill hinna glötuðu samkeppnistækifæra. Hún stuðlar að fákeppni í litlu hagkerfi sem ekki má við því. Það þarf ekki að hafa mín orð fyrir þessu, Gylfi Zoëga hagfræðingur sagði í nýlegu viðtali, með leyfi forseta: „… þessar sveiflur sem þú ert að vísa til valda því að erlend fjárfesting, svona raunveruleg fjárfesting, er mjög lítil og hérna viðgengst fákeppni vegna þess að innlendu fyrirtækin, fákeppnisfyrirtækin, þau hafa ekki raunverulega samkeppni að utan. Krónan er samkeppnishindrun.“ Skýrara verður það varla. Í ljósi þess hve íslenskur samkeppnismarkaður er viðkvæmur, m.a. vegna hafta krónunnar, er gríðarlega mikilvægt að huga vel að neytendavernd og eftirliti með samkeppninni á viðkvæmum markaði. Þegar vegið er að slíku eftirliti í opinberri umræðu þá verðum við að spyrja okkur: Í þágu hvers er það? Nýlegt dæmi um tjón fyrir neytendur og almenning upp á 62 milljarða kr. vegna meintra samkeppnisbrota segir allt um mikilvægi þess að virk og heilbrigð samkeppni fái þrifist en jafnframt að virkt eftirlit sé til staðar. Við þurfum að hafa það í huga að það eru ekki fyrirtæki sem brjóta samkeppnislög

Málshefjandi spyr hér hvort íslenskir neytendur búi við sömu vernd og aðrir neytendur á EES-svæðinu. Í því sambandi er vert að nefna að EES-samningurinn hefur einmitt verið nefndur til sögunnar sem helsta hindrun þess að við getum komið við nauðsynlegum lagabreytingum til verndar neytendum til að styrkja matvælaöryggi, að með bættum upprunamerkingum sé verið að mismuna framleiðendum matvæla í öðrum löndum þar sem matvælaeftirlitið er oft á tíðum bágbornara og gæði matvæla lakari. Þetta er náttúrlega bara þvæla sem aldrei fengi staðist ef á það reyndi fyrir dómstólum, að okkur beri að halda upplýsingum um innihald og uppruna matvæla leyndum fyrir neytendum til að þóknast þeim sem telja sér hag í slíku í stað þess að standa vörð um heilsu fólks og það geti tekið upplýsta ákvörðun um val á matvælum út frá hreinleika þeirra og uppruna. Hér eigum við ekki að hrökkva heldur, sem fullvalda þjóð, að setja okkur betri löggjöf í eigin landi. Annars staðar höfum við ekki staðið okkur gagnvart EES-samningnum í neytendavernd eins og að innleiða tilskipun nr. 104/2014 sem hefur ekki enn formlega verið tekin upp í íslensk lög en hún treystir betur skaðabótarétt neytenda. Þjóðhagslegt tjón vegna ólögmæts samráðs Eimskips og Samskipa á árunum 2008–2013 er talið nema tæplega 62 milljörðum kr. samkvæmt úttekt Analytica. Af hinu 62 milljarða tjóni er kostnaðarauki neytenda talinn vera 26 milljarðar kr., sem er rakið beint til hækkana gjaldskrár skipafélaganna umfram almennt verðlag. Já, við þurfum á öflugu, sjálfstæðu samkeppniseftirliti að halda.

Frú forseti. Virk samkeppni er ekki sjálfgefin. Stór fyrirtæki á hinum litla íslenska markaði hafa mikla hagsmuni af því að draga úr henni og þá ekki síst að dregið sé úr eftirliti með samkeppnisreglum. Stjórnvöld hafa ekki staðið sig í að verja hag neytenda. Skýrt dæmi um afleiðingar brota á samkeppnislögum er samráð skipafélaganna um vöruflutninga milli landa. Það hafði m.a. áhrif á vöruverð, verðbólgu og vexti, og þar með á kjör almennings, og gerði stjórnvöldum um leið erfiðara um vik við efnahagsstjórnina. Það margborgar sig að styrkja Samkeppniseftirlitið, bæði með auknum fjárframlögum en einnig með lagabreytingum, með viðurlögum sem virka til að fyrirtæki haldi sig innan samkeppnislaga og skýrum ákvæðum til að gæta almannahagsmuna í anda í anda tilskipunar ESB frá árinu 2014, sem nefnd hefur verið hér í þessari umræðu, um viðurlög við samkeppnisbrotum og um leiðir fyrir neytendur til að sækja rétt sinn þegar samkeppnislög eru brotin. Á síðasta kjörtímabili þegar breytingar voru gerðar á samkeppnislögum voru þær til að veikja Samkeppniseftirlitið. Fjárframlög til eftirlitsins eru skorin við nögl, bæði nú og þá. Hæstv. ráðherra boðar öflugri neytendavernd. Vonandi eru það ekki bara orðin tóm og stefnubreyting hefur átt sér stað í málaflokknum þótt sú sem hér stendur sé tortryggin, einkum í ljósi sögunnar.

Virðulegur forseti. Stjórnvöld styðja við framþróun samkeppnis- og neytendamála á Íslandi og í mínum huga er ekki nokkur spurning um mikilvægi þessa. Við erum að fara í aðgerðir til þess að styðja enn frekar við þá umgjörð. Við erum núna í mjög nánu samstarfi við Samkeppniseftirlitið þar sem við erum að fara yfir skýrslu Ríkisendurskoðunar Ríkisendurskoðunar um það hvernig megi styðja við Samkeppniseftirlitið og vænti ég þess að það muni leiða til þess að styðja við Samkeppniseftirlitið. Í fyrsta sinn er verið að móta stefnu á Alþingi Íslendinga um að auka stuðning við neytendur í landinu. Ég vil nefna það aftur að í fyrsta sinn er líka verið að gera skýrslu á vegum stjórnvalda þar sem farið er yfir aðgengi íslenskra neytenda að fjármálastofnunum og bera það saman við það sem er að gerast á Norðurlöndunum og tel ég að það muni sannarlega skila nokkrum ábata. Fyrst ber að nefna að við höfum verið að fara vel yfir málefni greiðslumiðlunar í landinu og hefur forsætisráðherra lagt fram frumvarp þess efnis þar sem er verið að leggja til íslenska greiðslumiðlun sem sparar sannarlega fjármuni og eykur þjóðaröryggi. Eins erum við að endurskoða stjórnsýslu samkeppnis- og neytendamála í landinu með það eitt að markmiði að styðja við þennan málaflokk vegna þess að hann á það skilið. Virðulegur forseti. Mér þykir það afar brýnt að þingið og stjórnvöld séu samstiga í því að efla samkeppnis- og neytendamál í landinu.

sá sem hér stendur, Þórarinn Ingi Pétursson, Ásmundur Friðriksson, Birgir Þórarinsson, Friðrik Már Sigurðsson, Hanna Katrín Friðriksson, Tómas A. Tómasson og Óli Björn Kárason.

fengum við til okkar gesti sem sendu inn umsögn um málið. Í stuttu máli sagt sagt gerir nefndin breytingartillögu á upphaflegu frumvarpi þess efnis að að tekið verði tillit til þeirra aðstæðna sem uppi eru hér á landi hvað það varðar að þau úrræði sem hér koma fram í nefndaráliti og í frumvarpinu sjálfu varðandi

Frumvarpið fjallar fyrst og fremst um það hvernig við tökum á því að fara að þeim samþykktum sem við höfum undirgengist sem snúa að EES-reglum og fleiru.

að farið verði að þeim reglum sem talað er um í EES-reglunum, þ.e. það sem snýr að því hvernig við söfnum þessu saman og hvernig þessu verður eytt. Í frumvarpinu kemur fram að það eru sektarákvæði ef menn framfylgja þessu ekki. Nefndin telur mikilvægt í þessu ljósi að koma þessum lögum í gegn en við gerum það með þeim hætti að við horfum til þess að fresta ákveðnu sektarákvæði sem þetta varðar. Talað er um að fresta því um 24 mánuði frá gildistöku þessara laga. Það er í hlutarins eðli þannig að þegar við erum með svona lagasetningu þá getum við ekki farið fram með það að sekta einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög eða aðrar stofnanir þegar úrræðin eru ekki fyrir hendi.

Við förum í það hér að Matvælastofnun er veitt ákveðið vald á þessu sviði, valdheimildir sem hún styðst við á grundvelli annarra laga þar sem hún sinnir opinberu eftirliti, sem eru t.d. lög um matvæli og fleira.

stöðva starfsemi og annað ef menn fara ekki að þeim reglum. En ég ítreka það, frú forseti, að til þessa kemur ekki fyrr en að tveimur árum liðnum a.m.k., ætla ég að leyfa mér að segja, því að í ljósi þess sem við horfum til

Við búum nú í minna landi þó að það sé strjálbýlt og stundum torfært, en við þurfum að koma þessu á fót vegna þess að eins og staðan er í dag er það því miður þannig að þessi mál eru í ólestri.

frá samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélögum vítt og breitt um landið og það verður að hafa það í huga að við horfum til þess að við erum að fara að setja á fót og er verið að reyna að koma af

hvort sem er á sjó eða landi, að við séum ekki með þennan farveg fyrir þau matvæli sem ekki eru ætluð til manneldis að við getum komið þeim í Hér eru gerðar ákveðnar breytingartillögur sem ég ætla ekki að fara yfir, þær eru að mestu leyti tæknilegs eðlis hvað þetta varðar. En ég ítreka það, frú forseti, að í þessu samhengi

Það er einmitt hlutur sem við þurfum að hafa í huga þegar dýr eru að deyja á bóndabýlum og annars staðar að við séum að ganga rétt frá.

Mig langaði í fyrra andsvari mínu að spyrja hv. þingmann, þar sem hann er nú einmitt bóndi og hefur góða yfirsýn yfir þessi mál:

Og bara til að vera alveg heiðarlegur með það þá er það nú þannig að það eru ekki allar dauðar skepnur sem fara í þennan farveg og eru þá dysjaðar einhvers staðar með viðeigandi hætti á mörgum svæðum, en líka með mjög óviðeigandi hætti, og það er engin sérstök regla í kringum það hvernig það er gert. En þess þá heldur er mikilvægt að koma þessum hlutum í farveg

að hv. þingmaður ræddi um brennslu. Það hefur aðeins verið í umræðunni að það þurfi að koma hér upp stórri og góðri brennslu fyrir sorp.

líka verið notuð til þess að hita upp vatn sem gæti þá leyst af ef náttúruhamfarir fara illa með Svartsengi. Mig langaði að spyrja hv. þingmann: Ef stór slík brennsla yrði til sem væri almennt notuð í sorp, væri þá hægt að nota hana einnig í þetta? Hvernig sæi þá hv. þingmaður fyrir sér að þessi dýr og annar úrgangur sem ekki er notaður til manneldis gæti þá verið sendur á milli landshluta til að tryggja það að þessu sé fargað með góðum hætti

hér yfir hafið og láta farga því á einhvern annan hátt. Við hljótum að geta gert það hér á landi líka, þó að ég geri mér grein fyrir því að Íslendingar eru fáir og ekki eins mikið sem fellur til. En það er bara eitt af þessu sem við þurfum að takast á við í framtíðinni, þ.e. að koma því í ákveðinn farveg.

Forseti. Það gleður mig mikið að fá að mæla hér fyrir þessu máli sem stendur mér mjög nærri. Það eru dæmi þess að fólk veikist alvarlega andlega og aðstandendur veigri sér við því að hringja í Neyðarlínuna þar sem þeir óttast að lögreglan mæti á staðinn en viðkomandi þarf fyrst og fremst á geðheilbrigðisþjónustu að halda.

Stundum hefur veikum einstaklingi þá verið sleppt aftur og svo kemur útkall nokkru seinna og sá einstaklingur endar á því að gista í fangaklefa en hann ætti að vera á sjúkrahúsi. Það getur vakið upp ýmsar tilfinningar hjá fólki að sjá lögreglumenn í einkennisbúningum og þegar við erum með einstakling sem þarf fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu þá þarf fyrst og fremst heilbrigðisstarfsfólk. Það skiptir sköpum í svona tilfellum að fagfólk í heilbrigðisþjónustu mæti á vettvang og það skiptir ekki síður sköpum fyrir lögreglu. Það hefur verið ákall í samfélaginu eftir auknu aðgengi að faglegri þjónustu, sérstaklega í alvarlegustu tilvikunum. Þess vegna legg ég til að komið verði á fót neyðargeðheilbrigðisteymi til að efla samstarf milli geðheilbrigðiskerfisins og lögreglu og tryggja þannig bæði öryggi notenda þjónustunnar og lögreglu. Slíkt teymi væri skipað heilbrigðisstarfsfólki með sérþekkingu á sviði geðheilbrigðis, vímuefnavanda og skaðaminnkunar. Teyminu verði falið að sinna útköllum og neyðarnúmerinu 112 í þeim tilvikum þar sem grunur leikur á að einstaklingur á vettvangi stríði við geðrænan vanda eða vímuefnavanda. Í dag er mun algengara að lögregla hafi afskipti af einstaklingum með geðrænan vanda eða vímuefnavanda en slíkir einstaklingar eru oft með fjölþættan vanda sem heilbrigðisstarfsfólk er mun betur í stakk búið til að takast á við. Það er þó stundum þannig að sjúkrabíll mætir á staðinn frekar en lögregla en þá eru það ekki sérþjálfaðir starfsmenn í geðheilbrigðismálum. Forseti. Einstaklingar með geðrænan vanda eru ekki ofbeldisfyllri en gengur og gerist hjá öðrum í samfélaginu. Þeir eru hins vegar tíu sinnum líklegri til að verða fyrir ofbeldi. Vanþekking innan kerfisins sem og innan samfélagsins veldur því hins vegar að lögreglan er oft kölluð til til að aðstoða einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda. Í mörgum tilvikum skortir lögreglu hins vegar oft nauðsynlega sérþekkingu, þjálfun eða einfaldlega tíma til að takast á við einstaklinga í þessari stöðu, þar á meðal einstaklinga með geðrofseinkenni. Það getur orsakað frekari áföll fyrir einstakling sem á í hlut og jafnvel gert illt verra. Í öðrum tilvikum getur aðkoma heilbrigðisstarfsfólks einnig verið nauðsynleg þótt ekki sé um eins alvarleg atvik að ræða. Rannsóknir sýna að með snemmtækri íhlutun heilbrigðisstarfsfólks er hægt að fyrirbyggja frekari afbrot eða skaða sem einstaklingur með geðrænan vanda hefði getað valdið í framhaldinu ef hann hefði ekki fengið aðstoð. Forseti. Mig langar aðeins að tala um reynslu annarra ríkja. Víða erlendis hafa sérstök neyðargeðheilbrigðisteymi gefið góða raun, bæði fyrir einstaklinga með geð- og vímuefnavanda og lögregluna og samfélagið í heild. Í Bresku-Kólumbíu í Kanada hóf lögreglan árið 1978 samstarf við hjúkrunarfræðinga í útköllum sem vörðuðu geðrænan vanda. Síðan hefur samstarf lögreglu og heilbrigðisstarfsfólks verið ein af grunnstoðum útkallsþjónustu í fylkinu. Í Oregon-ríki í Bandaríkjunum hefur lengi verið starfandi svokallað almannaöryggisteymi. Þegar teymi fær útkall er sendur læknir og heilbrigðisstarfsmaður á geðheilbrigðissviði á vettvang. Verkefnin eru margvísleg, t.d. útköll vegna misnotkunar vímuefna, sjálfsmorðshættu o.fl. Ef útkallið varðar ofbeldisfullan einstakling er óskað eftir stuðningi frá lögreglu. Árið 2019 var aðeins kallað eftir lögreglu í 150 af 24.000 skiptum eða í 0,6% útkalla. Talið er að þetta teymi spari skattgreiðendum 8,5 milljónir bandaríkjadala á hverju ári með því að meðhöndla atvik sem annars hefðu endað á borði lögreglu eða inni á sjúkrahúsum að óþörfu. Í Hamilton í Ontario-fylki í Kanada fækkaði handtökum um 70% eftir að sambærilegu aðgerðateymi var komið á laggirnar árið 2013. Verkefnið gaf svo góða raun að síðan þá hefur verið komið á fót slíkum aðgerðateymum í samstarfi við lögreglu í 90% lögregluumdæma í Ontario-fylki. Í Svíþjóð hefur sérstakur geðheilbrigðissjúkrabíll verið rekinn frá árinu 2015. Bíllinn er mannaður af tveimur geðhjúkrunarfræðingum og einum sjúkrabílstjóra með sérþekkingu á fyrstu hjálp og krísustjórnun. Verkefnið hefur gefið góða raun. Bæði er sjúklingum betur sinnt með faglegri þjónustu en einnig er það léttir fyrir lögregluna að vita að hún getur kallað til sérfróða aðila ef þörf er á. Forseti. Við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið. Í staðinn getum við litið til ríkja sem hafa staðið sig vel og sýnt gott fordæmi á þessu sviði til að betrumbæta þjónustuna hér á landi. Þjálfun lögreglumanna og annarra viðbragðsaðila er mikilvæg. Neyðargeðheilbrigðisteymi leysir ekki eitt og sér allan vandann. Viðbragðsaðilar verða að búa yfir þekkingu til að meta hvort þörf er á að kalla út neyðargeðheilbrigðisteymi eða lögreglu eða bæði. Í þó nokkrum borgum og fylkjum í Kanada og Bandaríkjunum hefur lögreglufólk verið þjálfað af heilbrigðisstarfsfólki og sálfræðingum í að meðhöndla einstaklinga með geðrænan vanda og krísustjórnun í slíkum aðstæðum. Auk þess að þjálfa lögreglufólk er mikilvægt að starfsfólk Neyðarlínunnar fái fræðslu í að meta hvort kalla skuli til lögreglu eða heilbrigðisstarfsfólk þegar þörf er á útkalli. Þar sem þessi teymi hafa starfað hefur dregið verulega úr handtökum og valdbeitingu lögreglu og lögreglufólk upplifir færri áföll og minni streitu í störfum sínum. Þá eru skjólstæðingar teymanna líklegri til að fá þá hjálp sem þeir þurfa. Niðurstaðan er heilbrigðara samfélag sem er öruggara fyrir öll. Forseti. Mér þykir borðleggjandi að setja á fót slíkt teymi hér. Þörfin er æpandi. Það berast stöðugar fréttir af því hvernig fólk með geðrænan vanda fær ekki þá þjónustu sem það þarf,

og upplifir meiri áföll en þyrfti. Með því að setja á fót slíkt teymi er bæði öryggi einstaklinga í viðkvæmri stöðu betur tryggt sem og öryggi starfsfólks lögreglunnar. Auk þess myndi teymið stuðla að aukinni þekkingu innan lögreglunnar, heilbrigðisstéttarinnar og Neyðarlínunnar. Teymið kallar vissulega á nýtt fjármagn og reynslan í öðrum löndum af slíkum teymum hefur sýnt að dregið hefur úr óþarfaheilbrigðiskostnaði og úr álagi á lögreglu en ljóst er að lögregla á nú þegar erfitt með að sinna sínum lögbundnu skyldum vegna vanfjármögnunar og mönnunar. Ég hef trú á því að þetta sé mál sem allur þingheimur getur sammælst um og að heilbrigðisráðherra sjái hag sinn í að leiða það til lykta. Það er mikilvægt að við lágmörkum skaða, beitum meðalhófi í aðgerðum og séum með þjónustu við hæfi hverju sinni. Sinnum öllum hópum með viðeigandi þjónustu hverju sinni eins og aðrir eru byrjaðir að gera fyrir löngu síðan. Tökum önnur lönd til fyrirmyndar, finnum lausnir, sinnum fólki með geðheilbrigðisvanda og vímuefnavanda með skaðaminnkun og meðalhóf í forgrunni.

Fyrst voru sjúkrabílarnir eingöngu mannaðir fólki með tiltölulega grunna menntun, í sjúkraflutningum og fyrstu hjálp. Það hefur síðan þróast. Á tímabili voru læknar í því sem var kallað hjartabíllinn, ef ég man rétt, sem voru bílar sem voru sérstaklega kallaðir út þegar hjartaáfall eða eitthvað slíkt var talið vera mögulegt.

eins og við sem samfélag höfum þróast og líka eins og þessi mál hafa þróast út um allan heim. Það er mikilvægt að við horfum til reynslu annarra þjóða í því hvernig hægt er að meðhöndla þessi mál

og að sinna því fólki getur verið allt önnur þjónusta en við að sinna einhverjum sem er að fá hjartaáfall.

þessa tillögu og hugsum um útfærslu: Ef til staðar er geðheilbrigðisteymi sem hægt er að kalla út með nokkurra mínútna fyrirvara eins og gert er með sjúkrabílana

Kannski þarf að leggja málið fram svona sjö til átta sinnum áður en ríkisstjórnin fattar að þetta sé sniðugt. En ég vona að við getum fengið góða og málefnalega umræðu um þetta hér á þingi. Ég held að þetta sé leið til að tækla þetta vandamál, bæði út frá þjónustustigi gagnvart þeim sem þetta tengist en líka hvað það varðar að finna ódýrari og betri lausnir sem veita betri þjónustu en við getum veitt í dag fyrir minni pening.

Forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um dánaraðstoð. Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Hanna Katrín Friðriksson, Sigmar Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Í frumvarpinu er lagt til að heimila einstaklingum sem glíma við ólæknandi sjúkdóm og búa við ómeðhöndlanlega og óbærilega þjáningu að þiggja dánaraðstoð og hins vegar að heimila læknum að veita slíka aðstoð. Umræða um dánaraðstoð er ekki ný í þessum þingsal. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir hefur ítrekað lagt fram þingsályktunartillögu um dánaraðstoð. Það er mitt mat að þessi mál styðji hvort annað og þoki þessum mikilvægu málum áfram. Þegar manneskja horfir á ástvin sinn ganga í gegnum ólýsanlega kvalafullan og ómannúðlegan dauðdaga af völdum t.d. banvæns krabbameins þá hljótum við að vilja gera betur. Slík dæmi eru því miður allt of algeng. Daglega missir fólk, ástvini sem hefur þá lengi staðið í sársaukafullri baráttu gegn sjúkdómum sjúkdómum sem við óttuðumst jafnvel að heyja baráttu við sjálf því við vitum að þegar við höfum ekki orkuna í frekari baráttu og allir okkar möguleikar eru á þrotum fáum við ekki að kveðja á eigin forsendum. Dauðinn er feimnismál sem við viljum síður ræða en staðreyndin er sú að við deyjum öll. Þegar við leiðum hugann að okkar eigin dauða þá viljum við helst ekki að horfast í augu við það en staðreyndin er engu að síður sú að við getum sjálf verið þannig á okkur komin að við lifum með ólæknandi sjúkdómi og óbærilegum þjáningum. Viljum við þá ekki eiga möguleika á því að kveðja á eigin forsendum? Hér erum við að ræða um valkost. Með þessu frumvarpi er hvorki gerð krafa á sjúkling um að þiggja dánaraðstoð né krafa á lækni að veita hana. Það er mikilvægt að undirstrika að læknum væri ekki skylt að veita þessa aðstoð. Það eru enn margir læknar sem ekki eru fylgjandi dánaraðstoð og þeir verða að fá að meta það sjálfir hvort þeir treysti sér í það, jafnvel þótt þeir séu sammála hugmyndafræðinni að baki. Þess vegna er þetta val. val. Jafnframt er mikilvægt að það sé valmöguleiki fyrir sjúkling að óska eftir dánaraðstoð. Sem betur fer fleygir læknavísindunum sífellt fram og heilbrigðisstarfsfólk reynir eftir fremsta megni að lina þjáningar deyjandi fólks. Líknarmeðferð þjónar einmitt þeim tilgangi fyrir þau sem hafa barist til síðasta blóðdropa gegn sínum kvillum og líknarmeðferð hefur þjónað því hlutverki vel. Ekki er verið að leggja til að líknarmeðferð og framfarir í þeirri markvissu læknisfræðilegu meðferð séu ekki enn grundvöllur að þjónustu við deyjandi fólk. Þvert á móti eiga dánaraðstoð og líknarmeðferð að fara hönd í hönd. Dánaraðstoð getur stundum verið lokaskref líknandi meðferðar. Að halda þó að líknarmeðferð ein og sér geta afmáð alla þjáningu er óraunsætt þótt hún reynist fólki ómetanleg á sínum síðustu stundum. Þótt hægt sé að stilla flesta verki og veita viðeigandi sálrænan stuðning þá dugir það ekki til að öll þjáning hverfi, a.m.k. ekki fyrir alla. Tilvistarleg og andleg þjáning vegna skertra og óásættanlegra lífsgæða getur enn spilað stórt hlutverk. Dánaraðstoð verður því að vera valkostur vegna mannúðarsjónarmiða. Hún getur komið í veg fyrir frekari vansæmd einstaklingsins og frekari missi á líkamlegri eða andlegri getu. Slíkur missir getur haft varanleg neikvæð áhrif á upplifun og minningar ástvina. Forseti. Hér er mikilvægt að horfa til þess að í langflestum tilvikum er hægt að veita viðeigandi líknarmeðferð og það er gott. Ég er ekki að leggja það til að dánaraðstoð komi í hennar stað að fullu. En hvað með þau fáu tilvik þar sem einstaklingar telja sig ekki vera að fá viðeigandi líknarmeðferð? Eigum við að loka augunum fyrir því að dánaraðstoð væri sá möguleiki sem fólk myndi kjósa sér þá? Það tel ég vera skammsýni. Við þurfum að þora að horfast í augu við raunveruleikann og þá áttum við okkur á því að það er fólk sem þjáist dag hvern sem hefði viljað sjá löggjöf um dánaraðstoð svo miklu fyrr. Raunar er það svo að meiri hluti landsmanna er hlynntur löggjöf um dánaraðstoð. Samkvæmt könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Lífsvirðingu, félag um dánaraðstoð síðla árs árið 2022

kemur fram að 75,6% svarenda eru alfarið, mjög eða frekar hlynntir því að dánaraðstoð verði leyfð hér á landi. Í sömu skýrslu kemur fram að 56% lækna, 86% hjúkrunarfræðinga og 81% sjúkraliða séu alfarið, mjög eða frekar hlynnt því að dánaraðstoð verði leyfð á Íslandi. Árið 2010, fyrir 14 árum, voru einungis 18% lækna og 20% hjúkrunarfræðinga hlynnt dánaraðstoð. Ljóst er að viðhorf heilbrigðisstarfsfólks í garð dánaraðstoðar er mun jákvæðara en áður. Umræðan er komin langt á veg og árið 2017 var stofnað sérstakt félag um dánaraðstoð með nafninu Lífsvirðing, sem er að mínu mati mjög viðeigandi nafngift á slíkt félag. Það er því ljóst að hér væri löggjafinn að bregðast við ákalli almennings og breyttri samfélagsmynd. Frumvarp þetta er samið af hollenskri fyrirmynd að því undanskildu að hér er ekki verið að heimila börnum að óska eftir dánaraðstoð og lágmarkstími frá ósk og veitingu er einn mánuður eins og gert er í Belgíu. Fyrir þessu eru nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi tel ég mikilvægt að fá reynslu á löggjöf hér á landi áður en við tökum umræðuna um börn og dánaraðstoð. Í öðru lagi yrði lagaramminn um börn og dánaraðstoð alltaf snúnari og þyrfti alveg sérstakrar umræðu sem ég tel ekki eiga heima undir heildarumræðu um dánaraðstoð. Varðandi þann lágmarkstíma sem frumvarpið kveður á um er hann lagður til vegna áhyggna þeirra sem telja ósk um dánaraðstoð vera stundarbrjálæði eða ákvörðun sem tekin er undir miklum þrýstingi. Þó má sá tími ekki vera of langur vegna þeirra þjáninga sem sjúklingur upplifir. Mér þykir mikilvægt að ræða mögulega ábyrgð lækna á andláti sjúklings. Það er áfall fyrir heilbrigðisstarfsfólk og aðstandendur sjúklinga þegar vafamál koma upp um dauðdaga. Þess vegna er lagt til að eftirlitsnefnd verði komið á laggirnar sem skoðar vel hvert tilfelli dánaraðstoðar og athugar hvort framkvæmd hafi verið að öllu leyti í samræmi við lög. Þá dregur úr þeim vafa sem fólk kann að finna fyrir þegar slíkt á sér stað. Þetta er lagt fram á þennan hátt til að vernda lækna fyrir ásökunum og því áfalli sem fylgir en jafnframt vernda sjúklinga og aðstandendur þeirra fyrir misnotkun valds. Með því að leyfa dánaraðstoð með skýrum og ströngum skilyrðum eins og lýst er í frumvarpi þessu getum við dregið úr líkum á misnotkun og að farið sé gegn vilja sjúklings. Ég vísa þeim sem vilja kynna sér önnur sérstök ákvæði á greinargerð sem fylgir frumvarpi þessu. Lögleiðing dánaraðstoðar ætti alls ekki að fela í sér verri líknarmeðferð. Í skýrslu frá árinu 2015 um gæði líknarmeðferðar á heimsvísu kom fram að Holland, Belgía, Ástralía og Nýja-Sjáland standa sig mjög vel í veitingu líknarmeðferðar. Dánaraðstoð er einmitt lögleg í einhverri mynd í öllum þeim löndum. Þar að auki er dánaraðstoð í einhverri mynd lögleg í Lúxemborg, Sviss, Spáni, Þýskalandi, Austurríki, Portúgal, Kólumbíu, Kanada, Kúbu, Ekvador og 11 ríkjum Bandaríkjanna. Verði þetta frumvarp samþykkt yrði Ísland því fyrsta Norðurlandið til að lögleiða dánaraðstoð. Ísland hefur áður verið leiðandi í mótun stjórnmála á Norðurlöndunum, til að mynda í jafnréttismálum og með viðurkenningu sjálfstæðis Eystrasaltsríkjanna. er þetta spurning um að þora að halda áfram að vera leiðandi afl, jafnvel þótt við yrðum ekki fyrst í heimi til að lögleiða dánaraðstoð. Forseti. Þetta frumvarp leggur til lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi. Það er fyrst og fremst vegna mannúðarsjónarmiða. Margir aðstandendur líta á dánaraðstoð sem kærleiksverk, enda er um dýpstu ósk einstaklingsins að ræða. Einstaklingurinn vill fá að deyja á eigin forsendum í faðmi ástvina. að heimila læknum að veita dánaraðstoð á heilbrigðisstofnunum, hjúkrunarheimilum, dvalarheimilum og á heimili sjúklings í faðmi ástvina getum við dregið úr vanlíðan sem óhjákvæmilega fylgir því að kveðja ástvini. Rannsókn í Hollandi leiddi í ljós að nánustu aðstandendur krabbameinssjúkra sem fengu dánaraðstoð upplifðu minni sorgareinkenni og áfallastreitu en þeir aðstandendur þar sem ástvinur þeirra hafði ekki fengið dánaraðstoð. Ég hef gert grein fyrir frumvarpi þessu og ástæðum sem liggja því að baki. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari 1. umræðu vísað til hv. velferðarnefndar.

Hæstv. forseti. Þetta mál er mjög áhugavert og sjálf styð ég að hér á landi verði dánaraðstoð lögfest og ég hef stutt þær tillögur og beiðnir sem hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir hefur lagt fram hér á þingi og þá undirbúningsvinnu sem hún hefur farið í í þessum málaflokki. En í þessu frumvarpi er talað um skýrslu sem kom fram á síðasta ári þar sem viðhorf lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða var kannað. Þetta kom einnig fram í framsöguræðu. Viðhorf í garð dánaraðstoðar hefur batnað. En í ljósi þess að frumvarpið gerir ráð fyrir því að læknarnir séu þeir sem framkvæma dánaraðstoð, telur hv. þingmaður að það sé nóg að einungis helmingur lækna sé hlynntur dánaraðstoð? Þriðjungur er alfarið á móti.

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa brýningu. Það er mikilvægt að við séum að taka umræðuna um viðhorf heilbrigðisstétta í garð dánaraðstoðar af því að þetta fellur jú á þeirra borð og sérstaklega lækna. Þetta mál er núna í 1. umræðu og að henni lokinni þá mæli ég með því að frumvarpið fari til nefndar og nefndin mun væntanlega óska eftir umsögnum frá læknum þar sem þeir geta skýrt betur sína afstöðu og ég hlakka til að sjá umsagnirnar frá þeim.

að þeir væru kannski fylgjandi því að þetta yrði sett í lög en þeir vildu ekki gera þetta sjálfir og þar af leiðandi gætum við komist í þær aðstæður að það sé enginn læknir sem vilji framkvæma þetta. Hefur hv. þingmaður rætt við lækna um þeirra afstöðu og hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér í þessum málum?

Hvaða læknir vildi vera þekktur fyrir að vera þungunarrofslæknirinn, læknirinn sem drepur börn, eins og fólk vildi stundum halda fram? Ég held að þessi umræða sé kannski á þennan veg varðandi dánaraðstoð. Ég trúi því einfaldlega að það séu læknar sem eru tilbúnir að veita þessa þjónustu og ef ekki þá erum við einfaldlega að heimila það að sjúklingar megi óska eftir þessu og læknar megi veita aðstoð og það væri galið ef við ætluðum að fara í einhverja þá átt að tala um einhverjar þvingandi aðgerðir.

sennilega kominn tími til þess að við fáum hér á þingi til umfjöllunar frumvarp, raunverulega tillögu um það hvernig umgjörð dánaraðstoðar gæti litið út frekar en að ýta þessu á undan okkur í einhverjum tillögum um skoðanakannanir eða hvað það er. Hér getum við bara tekist á við málið sjálft og rætt það á þingi. Mig langar sérstaklega að spyrja hv. þingmann út í IV. kafla frumvarpsins sem snýst um eftirlit.

Tökum bara dæmi um eftirlit með störfum lögreglu. Þar eru heimildir þeirrar eftirlitsnefndar í skötulíki. Það er mjög mikilvægt að eftirlitið sé sjálfstætt og það sé vel fjármagnað. Þess vegna fagna ég því að hér sé nokkuð ítarlega fjallað um ramma utan um eftirlit með dánaraðstoð af því að hér kemur saman

hvernig þessu eftirliti sé háttað þar sem er kannski komin mest reynsla á dánaraðstoð, hvernig eftirlit slíkra nefnda hafi reynst. Og kannski helst vegna þess að við viljum byggja sem sterkasta löggjöf: Hvaða víti er helst að varast, hvað í framkvæmd þeirra landa hefur komið fram við eftirlit sem við þurfum að gæta okkar á að gerist ekki, ef við lögfestum þetta hér?

Síðan Holland lögleiddi dánaraðstoð árið 2002, lögin tóku gildi árið 2002, hafa örfá vafamál komi upp og nefndin hefur þá gripið þau. Þau eru, ef mig minnir rétt, frú forseti, fimm talsins. Við erum að tala um örfá vafamál af öllum þeim málum. Ég tel að það sé mikilvægt að eftirlitsnefndin hafi þá verið til staðar einmitt til þess að mál yrðu aldrei vafamál af því að fólk vissi tilvist eftirlitsnefndarinnar. Árangurinn af því að hafa slíka nefnd í Hollandi hefur verið sá að lögin hafa verið endurskoðuð og hefur leitt til þess að þeir vankantar sem hafa verið á framkvæmdinni — það hefur þá verið skerpt á

Eins hvernig þetta spilar saman við lokakaflann um sviptingu starfsleyfis og refsingu þar sem hægt er að að vísa brotum á þessum lögum til dómstóla. Þurfum við, hvað á ég að segja, snikka þetta aðeins til þannig að það nái betur utan um ferlið þannig að fólk sé ekki svipt rétti sínum til að

Forseti. Hér kemur hv. þm. Andrés Ingi Jónsson með bara mjög góða tillögu sem þarf þá kannski að skoða betur í nefnd varðandi það til hvers konar stjórnvalds er hægt að kæra ákvörðun nefndarinnar. Í frumvarpinu er lagt til að ákvörðun nefndar sé ekki kæranleg til ráðherra sem ber ábyrgð á málaflokknum vegna þess að þetta er sjálfstæð nefnd sem á að vinna á sínum eigin

óskað eftir því og sótt réttar síns um að mál þeirra sé endurskoðað af nefndinni eða þá öðrum nefndarmönnum eins og varamönnum, eins og kveðið er á um í frumvarpinu að eigi einnig að skipa.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni framsögu sína og óska henni til hamingju með sitt fyrsta mál hér á Alþingi. Ég er í stuttu máli sammála hugsuninni í þessu frumvarpi.

Ég held að það sé þó nokkur stuðningur við þessa hugsun á þingi, sem er vel, enda hef ég og nokkrir aðrir stutt þingsályktunartillögu Bryndísar Haraldsdóttur sem er um sambærilegt

Ég ætla kannski að leyfa mér að segja hér að ég vona að þrátt fyrir að hér komi fram nýtt samhljóða frumvarp sem kveður ekki á um samstarf við ráðherra

svo gott sem samhljóða þingsályktunartillaga hafi einmitt komið frá hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur. En ég tel það að leggja fram efnislega svipað frumvarp á sama tíma og til staðar er þingsályktunartillaga sé einungis til þess fallið að styðja við það mál. Við séum þá að fleyta umræðunni áfram, við séum að koma því saman að hér ríki samhugur um það að við viljum lögleiða dánaraðstoð. Hvaða leið er best til þess fallin, hvort sem það er ráðuneytið eða löggjafinn, þá er ég á þeirri skoðun að hér getum við vel tekið afstöðu til frumvarps sem Alþingi Íslendinga. Hv. þingmaður spurði út í þrýsting frá aðstandendum á sjúklinga, varðandi það að óska eftir dánaraðstoð fremur en að óska ekki eftir dánaraðstoð. Ég áttaði mig ekki á því hvort spurt var en auðvitað er gott og blessað ef ákvörðunin sem sjúklingurinn er að taka í samráði við sína heilbrigðisstarfsmenn sé tekin í sem mestri sátt við aðstandendur. En þarna er þó einungis verið að tala um rétt sjúklings. Svo er einnig kveðið á um það að læknir þurfi að vera viss um að ákvörðun sé tekin eða ósk sé sett fram af heilum hug og af eigin vilja. Þá er einnig kveðið á um lágmarkstíma sem þarf að líða á milli þess sem ósk er borin upp og dánaraðstoð er veitt, sem ætti einnig að gefa nægan tíma fyrir viðkomandi til að draga ósk sína til baka eða ganga úr skugga um að viðkomandi sé ekki beittur þrýstingi. Mjög svipað er þá hægt að segja ef spurningin átti að vera um þrýsting til að óska ekki eftir dánaraðstoð og vera hér lengur.

það er áhugi og stuðningur fyrir þessum sjónarmiðum hér á Alþingi. Ég leyfi mér þó að ítreka að ég held að þetta mál sé þannig vaxið að það sé líklegra til árangurs og til að verða að veruleika ef það er unnið með viðkomandi ráðherra þar sem það er í mörg mörg snúin horn að líta og viðkvæm. Ég þakka fyrir svarið varðandi þrýstinginn en ég held að þetta sé eitthvað sem verður að skoða. Við megum ekki vanmeta mögulegan þrýsting eftirlifenda á að einhver kveðji fyrr en hann kannski langaði.

Umrædd þingsályktunartillaga um dánaraðstoð hefur verið lögð fyrir þingið og legið í þinginu í nokkur ár og er ekki enn komin til nefndar. Ég lít svo á að með því að leggja fram frumvarp um þetta séum við einungis að styrkja stöðu þessa mikilvæga máls sama hvaðan það kemur. Þetta mál er mér hjartans mál. Hér er ég að láta mína sannfæringu, mitt hjarta og mína pólitík ráða för í því hvað ég geri í þessu mikilvæga embætti. Fyrir mér skiptir máli að þetta mál hljóti framgang og ég tel það vera mjög mikilvægt að þetta mál komist til nefndar sem fyrst og því er ég að leggja fram þetta frumvarp sem styrkir bara þennan mikilvæga málstað.

Það er náttúrlega alltaf þannig með þingmannamál að þau dagar uppi í nefndum þingsins en sem betur fer er hægt að fá umsagnir og það skapar umræðu. Það hefur nú sýnt sig með sum mál sem við Píratar höfum lagt fram að þegar við erum búin að leggja þau fram nógu oft þá vakna ráðherrar af vondum draumi, átta sig á því hvað þetta er mikilvægt, skrifa svo eitthvert frumvarp sem er svona næstum því eins en samt ekki alveg eins og nota það sem sitt eigið og eru svo rosalega stolt yfir því að hafa flutt það frumvarp. Mig langaði bara að segja við hv. þingmann að það er mjög gott þegar ráðherrar stela texta og hugmyndum frá okkur, það er merki um að við höfum haft rétt fyrir okkur. Við skulum sjá og fagna þegar ráðherra tekur þetta upp á sína arma. Þá getum við verið glöð með það að enn ein góð hugmynd, sama hvaðan hún kom, verði að veruleika. Og þetta er mikilvægt mál, sérstaklega mikilvægt fyrir fólk

Hæstv. forseti. Ég kom hérna upp í andsvar áðan og sagði frá því að ég styddi lögleiðingu dánaraðstoðar. Ég er það en aftur á móti er ég ekki viss um að þetta sé tímabært. Ástæðan fyrir því er aðallega viðhorfskönnunin sem var gerð á síðasta ári og ég nefndi það að vissu leyti hérna í andsvari mínu áðan. En staðan er sem sagt sú að þriðjungur lækna er alfarið á móti þessu og helmingur lækna er hlynntur þessu og miðað við viðhorfsbreytinguna sem hefur orðið frá því áður þá er ljóst að viðhorf lækna er að verða jákvæðara. Því tel ég að þetta sé vinna sem væri langbest að vinna með læknum þannig að skýrt sé að hægt sé að gera þetta í góðu samstarfi við þá. Ég held að jákvæðni þeirra muni bara aukast í garð þessa máls. Ég held að það sé ekkert mjög langt í það. Ég er búin að funda mikið um þetta mál og hef einmitt fundað með Lífsvirðingu sem er félag

Þetta er gert með því að sjúklingar innbyrða sjálfir lyf, læknar gefa þeim lyf annaðhvort sjálfir eða sjúklingar fara í apótek. Þeir hafa einnig verið að fá lyf í æð og það eru margs konar leiðir sem hafa komið fram í þessu. Varðandi vinnuna í nefndinni þá eru kannski nokkrir hlutir í frumvarpinu sem væri gott að skoða betur. Þetta er vel unnið frumvarp

eða dregið til baka í óþökk sjúklingsins. Ég held að það þyrfti að tryggja það alveg að það sé sjúklingurinn sjálfur sem óskar eftir því að þetta verði dregið til baka. Einnig kemur fram í 7. gr. frumvarpsins í sama kafla að læknir má veita dánaraðstoð á heilbrigðisstofnunum, dvalarheimilum og hjúkrunarheimilum og á heimili sjúklings. Mér finnst þetta gefa smá til kynna að þetta séu einungis eldri einstaklingar sem sækist eftir þessu.

er það eftirlit með dánaraðstoð, sem kom líka fram í andsvörum áðan hjá öðrum þingmönnum. Það á að vera fimm manna eftirlitsnefnd sem annast eftirlit og það stendur að kostnaður af störfum nefndarinnar, þar með talið þóknun nefndarmanna, greiðist úr ríkissjóði og skal þóknunin vera ákveðin af ráðherra. Þetta er mál sem ég tel að þyrfti að fara í kostnaðarmat ef þessu verður fylgt eftir, áður en það er samþykkt af þinginu.

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt innlegg í þessa mikilvægu umræðu og fagna því að hún styðji efnistök þessa frumvarps. Mér þykir þó miður að heyra að henni þyki ekki tímabært að leggja slíkt mál fram. Það er oft þannig með þessi mál sem mætti kalla frelsismál að fólki finnst þau stundum ekki tímabær vegna viðhorfa í samfélaginu.

Mér þykir tímabært að við lögleiðum dánaraðstoð. Félagið Lífsvirðing hefur verið til í sjö ár. Holland hefur haft þetta í lögum sínum í 22 ár og Sviss í næstum því 90 ár. Hér erum við að bregðast við ákalli og breyttri samfélagsmynd og mér þykir miður ef löggjafinn á alltaf að vera eftirbátur samfélagsviðhorfa þegar kemur að lagasetningu. Varðandi þá hluti sem skoða þyrfti betur í nefnd þá tek ég undir það og hlakka til að fylgjast með nefndarvinnunni varðandi þetta frumvarp, þá kannski sérstaklega með það að hafa meira valfrelsi um það á hvaða stöðum dánaraðstoð er veitt, svo lengi sem það er ekki á stöðum þar sem slíkt væri með öllu óviðeigandi.

ekki gefið það út að það styðji þetta mál. Ég tel að það væri mjög gott að heilbrigðisráðherra fari í þá vinnu með þeim að skoða þetta vel og ræði við lækna á öllu landinu um framkvæmdina á þessu, því að þótt ég sjálf styðji þetta er ég ekki framkvæmdaraðili og get ekki sett mig í þeirra spor. En ég vona innilega að Læknafélagið muni taka þetta upp og verði jákvætt í garð þessa máls, en á meðan þau eru ekki búin að gefa það út þá tel ég þetta ekki tímabært.

Ég fagna því ef Læknafélagið ályktar svo að það styðji lögleiðingu dánaraðstoðar núna en Læknafélagið talar ekki fyrir hönd allra lækna. Það eru læknar sem væru mögulega til í að veita dánaraðstoð en spurningin hér snýst líka um það að opna á þennan frelsismöguleika. Það er það sem skiptir máli, að við erum að opna á þann möguleika fyrir lækna að veita dánaraðstoð og fyrir sjúklinga að óska eftir dánaraðstoð. Ég hlakka til að sjá umsögn Læknafélagsins inni í velferðarnefnd þegar þetta mál verður lagt fyrir hana.

Þetta fannst mér þegar ég frétti af þessu bera vott um ákveðna reisn, sjálfstæði, djörfung og dug. dug. Ólíkt því dæmigerða pukri sem hefur einkennt svona lagað þá var þetta opið ferli og laust við alla blygðun og skömm. Ég held að öllum í fjölskyldunni hafi liðið betur með þetta. Þetta var hennar ákvörðun. Þetta snýst fyrst og fremst um ákvörðun einstaklingsins sem ræður yfir lífi sínu og „eventúelt“ dauða.

Þetta var bara gert af eigin rammleik eins og fólk hefur verið að gera í gegnum aldirnar. Þess vegna held ég að þetta frumvarp sé af hinu góða. Þetta mun aflétta þeim óþægindum sem þessu hafa fylgt

Þetta er að vissu leyti mannúðarsjónarmið, að færa fólki völdin. Síðan hefur það náttúrulega á ákveðnum tímapunkti ekki lengur völd yfir sínum eigin líkama, yfir sínum eigin huga. Það veit að það er að þróast í þá átt og mun verða þannig. Margir vilja ekki vera á þeim stað og vilja því geta tekið svona ákvörðun um sinn eigin dauða með fjölskyldu sinni, með sálfræðingum og með læknum. Þess vegna er dánaraðstoð að miklu leyti mjög mikilvæg fyrir þessa einstaklinga og marga sem hafa verið að glíma við sjúkdóma og og erfiðar aðstæður og vilja taka svona ákvörðun. Og við vitum að það eru margir sem taka svona ákvarðanir án nokkurrar aðkomu lækna eða annarra og því fylgir oft mikil sorg. Því getur að vissu leyti hjálpað einstaklingum mjög mikið að hafa þessi tækifæri. Ástæðan fyrir því að ég nefndi hér áðan að ég telji að þetta sé ekki tímabært fyrr en eftir aðkomu Læknafélagsins er er vegna þess að læknar eru í þessu frumvarpi taldir vera framkvæmdaraðilar. Það er verið að setja það í lög að þeir komi að þessu. Því þykir mér eðlilegt að þeir þurfi að gefa jákvæða umsögn við svona mál.

Kannski mætti víkka út frumvarpsdrögin og gera öðrum það mögulegt, kannski sálfræðingum, að skrifa upp á slíkt að fenginni fullvissu um að viðkomandi einstaklingur væri mjög einbeittur og viðvarandi í ákvörðun sinni. Með fullri virðingu fyrir læknastéttinni, sem er ætlað fyrst og fremst að halda í okkur lífinu; ef nóg er lifað skal það vera einstaklingsins sjálfs að meta, óháð öllum starfsstéttum og embættismönnum íslenska ríkisins.

að miklu leyti að því hvernig þetta er framkvæmt og það má alveg ræða það hvort gott sé að láta fleiri aðila koma að þessu, eins og sálfræðinga, en þetta er mjög viðkvæmt mál

Það er mér ánægja að mæla fyrir skýrslu um framkvæmd EES-samningsins á liðnu ári sem lögð er fram í samræmi við reglur Alþingis um þinglega meðferð EES-mála. Þetta er í fjórða sinn sem skýrslu af þessu tagi er lögð fram. Árleg skýrslugjöf í þessum efnum var jákvætt og mikilvægt skref, ekki síst þar sem hún veitir tækifæri til að ræða þetta mikilvæga samstarf sem er grundvallarmál þegar kemur að hagsæld á Íslandi. EES-samstarfið tekur stöðugum breytingum í takt við þróun innri markaðarins. Þess vegna þurfum við stöðugt að vera á varðbergi fyrir tengslum þess við hagsmuni okkar á hverjum tíma. Það á ekki síst við um okkur sem sitjum á Alþingi og þar gegna utanríkismálanefnd og þingmannanefnd EFTA lykilhlutverkum. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka þinginu fyrir ötult starf við framkvæmd EES-samningsins. Þó að ekki sé hægt að fullyrða að við séum öll á einu máli um Evrópumálin

Skýrslan sem við ræðum hér fjallar um helstu mál á vettvangi EES frá miðju ári 2022 fram á mitt ár 2023. Meginniðurstaða hennar er að framkvæmd EES-samningsins hafi almennt miðað vel. Tekist hefur að auka skilvirkni í hagsmunagæslu á fyrri stigum. Þá hefur þeim EES-gerðum fækkað sem beðið hafa upptöku í samninginn. Hins vegar er visst áhyggjuefni að meira er um tafir á innleiðingu gerða í landsrétt. Það er grundvallaratriði að stjórnvöld leggi tímanlega fram frumvörp svo þau geti fengið eðlilega og fullnægjandi afgreiðslu hér í þinginu. Það má aldrei líta á hina þinglegu meðferð þó eingöngu sem einhvers konar stimplun. Það er viðvarandi verkefni að tryggja skipulega og skilvirka framkvæmd samningsins og hér í skýrslunni er rakið hvernig Stjórnarráðið er sífellt að leita leiða til þess með bættu skipulagi, betra samráði og meira samstarfi.

grein fyrir tveimur málum í deiglunni sem bæði hafa verið leidd til lykta. Samkomulag náðist í maí síðastliðinn í flugmálinu svokallaða, sem varðar breytingar á viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir í flugi, hinu svokallaða ETS-kerfi sem bæði Ísland og Noregur eiga aðild að. Eins og áður hefur verið gert grein fyrir tókst þar að tryggja viðunandi sérlausn sem byggist á sérstöðu Íslands sem tryggir að samkeppnisskilyrði í tengiflugi um Ísland verða óröskuð. Niðurstaðan í flugmálinu er þannig gott dæmi um hvernig vönduð, markviss og samhent hagsmunagæsla getur skilað þeim árangri sem að er stefnt. Um leið vil ég taka skýrt fram að við þurfum áfram að vera á tánum í flugmálunum, því eigi síðar en á árinu 2026 verða áhrif breytinganna metin. Þar mun skipta sköpum að í samkomulagi sem náðist í maí síðastliðinn er sérstaða Íslands viðurkennd með skýrum hætti. Áður hafa komið upp snúin mál við upptöku löggjafar ESB í EES-samninginn og fleiri eiga eflaust eftir að koma fram. Þá er verkefnið eftir sem áður að koma auga á vandræðin í tæka tíð, greina áhrif þeirra, móta afstöðu Íslands, koma henni skilmerkilega á framfæri og leita leiða til að leysa vandann. Virk hagsmunagæsla er á okkar eigin ábyrgð og engra annarra. En ríkur skilningur samstarfsþjóða okkar í þessum efnum er sömuleiðis afar mikilvægur og í þessu sambandi vil ég lýsa ánægju minni með að atvinnulífið íhugi að styrkja hagsmunagæslu sína í Brussel og að Alþingi hafi til skoðunar að hafa þar starfsmann til að byggja upp þekkingu og tengsl, þar með talið við Evrópuþingið. Þörfin á brúarsmíði er viðvarandi og því skiptir máli að vera vel mönnuð í Brussel og þar verði áfram fulltrúar frá öllum ráðuneytum og við sendiráðið. Samningar um næsta starfstímabil uppbyggingarsjóðs EES tókust einnig í lok nóvember síðastliðinn. Það er tímanna tákn að hluti framlags okkar á næsta tímabili skuli renna til verkefna í samstarfsríkjunum sem tengjast Úkraínu. Það er einnig afar jákvætt að áætlanir og verkefni á vegum sjóðsins stuðli nú í auknum mæli að tvíhliða samstarfi við íslenskar stofnanir og fyrirtæki og efli samstarf við viðtökuríkin á ýmsum sérsviðum okkar Íslendinga. Það er mikilvægt að haldið verði áfram á þeirri braut. Í tengslum við viðræðurnar um uppbyggingarsjóðinn náðist einnig hagfelld niðurstaða um tollfrjálsa innflutningskvóta fyrir sjávarafurðir frá Íslandi inn á markaði Evrópusambandsins. Samið var um 15.000 tonna árlega tollfrjálsa innflutningskvóta og breiðari samsetningu afurða í tollkvótum eða átta mismunandi tollkvóta fyrir samtals 52 afurðir, sem er margfalt meira en áður. Þetta er afar jákvætt og gefur mun betri möguleika á nýtingu tollkvótanna. er sannfærður um að þessi niðurstaða muni skapa íslenskum fiskútflytjendum mun meiri sveigjanleika en áður var. Þessi bætti markaðsaðgangur breytir þó ekki heildarmyndinni og enn er lag að bæta aðgang okkar að mörkuðum Evrópusambandsríkja. Því var mikilvægt skref að nú hafi verið ákveðið að ráðast í heildstæða endurskoðun á viðskiptakjörum Íslands og Evrópusambandsins en stefnt er að því að þeim viðræðum verði lokið á samningstímabilinu þannig að við höfum núna nokkur ár fyrir framan okkur. Þetta er í fyrsta skipti frá upphafi EES-samstarfsins sem ESB fellst á slíka heildarendurskoðun. Með þessu verður til formlegur vettvangur til að ræða við Evrópusambandið um viðskiptakjör, þar með talið um greiðari aðgang fyrir íslenskar sjávarafurðir. Í þessu felast ótvíræð sóknarfæri sem við skulum nýta okkur. Við höfum lengi bent á að það veki spurningar, svo ekki sé fastar að orði kveðið, að ríki utan EES hafi betri viðskiptakjör fyrir sjávarafurðir inn á innri markaðinn heldur en við Íslendingar sem erum hluti af EES. Í þessari endurskoðunarvinnu sem getur farið fram á næstu árum munum við geta rætt það milliliðalaust við framkvæmdastjórn ESB og stefnum við á að það samtal verði hafið síðar á árinu. Virðulegi forseti. Í ár eru 30 ár liðin frá því að EES-samningurinn tók gildi og ég vil nýta þetta tækifæri til að segja nokkur orð um þýðingu hans fyrir þróun íslensks samfélags á þessum tíma. EES-samningurinn er ótvírætt mikilvægasti viðskiptasamningur okkar Íslendinga því að hann tryggir íslenskum fyrirtækjum aðgang að og jöfn samkeppnisskilyrði á okkar stærstu og mikilvægustu mörkuðum. Það er óumdeilt að fjórfrelsið svokallaða, með tilheyrandi tækifærum til búsetu, viðskipta, fjárfestinga og frjálsrar farar, hefur verið meðal helstu drifkrafta framúrskarandi lífskjara okkar Íslendinga á síðustu þremur áratugum. Ávinningurinn af EES hefur þannig verið ótvíræður. Hann birtist okkur á hverjum degi í því að íslensk fyrirtæki geta greiðlega flutt vörur sínar og þjónustu til Evrópu og sparað sér fjármuni og tíma með því að á öllum innri markaðnum gilda sömu viðmið. Slíkur aðgangur að innri markaði Evrópu, heimamarkaði með rúmlega 450 milljónir íbúa og 23 milljónir fyrirtækja í 30 ríkjum, hefur skilað miklum efnahagslegum ávinningi fyrir Ísland. Fyrir nokkrum vikum kom út skýrsla sem norska alþjóðamálastofnunin NUPI vann fyrir samtök atvinnulífsins í Noregi en í henni er lagt mat á efnahagslegan ávinning EES. Það kemur fram að m.a. megi rekja í kringum 2–6% af kaupmætti í Noregi til innri markaðarins. Það er sannarlega mikil búbót og það má leiða líkur að því að hér sé ávinningurinn síst minni. Margt er líkt með skyldum, segir máltækið, og ég held að það færi ágætlega á því ef við myndum ráðast í sams konar skýrslugerð hér á Íslandi þar sem reiknaði yrði með sambærilegum hætti hver efnahagslegur ávinningur EES-samstarfsins er. er. EES hefur líka fært almennum borgurum margvísleg tækifæri og réttindi allt frá sjúkratryggingum á ferðalögum, lækkun reikigjalda og þar með símakostnaðar erlendis að ógleymdum fjölda tækifæra til náms og starfs erlendis. Þetta þekkjum við öll og göngum að sem gefnu, þar með taldar þær kynslóðir Íslendinga sem fæddar eru eftir 1994 eða rétt um 160.000 manns samkvæmt tölum Hagstofunnar sem þekkja ekki annað en Ísland innan EES. Síðast en ekki síst nýtur Ísland góðs af virkri þátttöku í evrópskum samstarfsáætlunum. Við tökum nú þátt í 12 samstarfsáætlunum og í gegnum þær hefur íslenskt vísindasamfélag, fyrirtæki, menntastofnanir og menningarlíf fengið töluvert meira úthlutað úr áætlunum heldur en við leggjum til þeirra að ónefndri þeirri þekkingu og tengslum sem verða til í gegnum samstarfið sem erfitt er að meta til fjár.

vegna þess að þetta eru sannkallaðir samkeppnissjóðir og það er ekki úthlutað eftir höfðatölu eða stærð hagkerfis. Það er úthlutað eftir því hversu góð verkefnin eru sem sótt er um styrk vegna. Við getum því slegið okkur á brjóst fyrir það að hafa átt öfluga vísindamenn, svo dæmi sé tekið, í háskólasamfélagi okkar sem hafa fengið úthlutað þetta má lesa í þeirri skýrslu sem ég er með hér til umræðu og í því samhengi sem ég var hér síðast að rekja vil ég sérstaklega vekja athygli á mynd á bls. 5. Ég vil nota þetta tækifæri og hrósa þeirri elju og útsjónarsemi sem starfsfólk Rannís og fjölmargt fólk um allt land sem kemur að þessu hefur sýnt í gegnum árin. Þessi vinna er gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið okkar allt. Nýverið bættist við aðildin að InvestEU-áætluninni sem háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra kynnti í byrjun árs. Áætlunin veitir íslenskum fyrirtækjum aðgang að 26 milljarða evra ábyrgðasjóði með sérstakri áherslu á stuðning við fyrirtæki í nýsköpun og nýrri tækni, sjálfbærri uppbyggingu innviða og verkefnum í þágu loftslagsmála. Ég er ekki í nokkrum vafa um að stofnanir, fyrirtæki og frumkvöðlar geti nýtt sér þessi tækifæri rétt eins og Ísland hefur til þessa notið mjög góðs af Horizon Europe, Erasmus+ eins og það heitir, sem 40.000 manns hafa nýtt sér frá því samningurinn tók gildi og Creative Europe-samstarfinu, svo dæmi séu nefnd. Ég nota hér ensku hugtökin, með leyfi forseta. Virðulegi forseti. Ég vil nú víkja nokkrum orðum að þeim viðsjám sem uppi eru á alþjóðavettvangi. Sem opið og útflutningsdrifið hagkerfi er Ísland síður en svo eyland í efnahagsmálum, ekki frekar en í öryggis- og varnarmálum. Við erum háð því hvernig vindar blása í löndunum í kringum okkur og um víða veröld og því miður blæs ekki byrlega. Líkt og aðrir þurfum við að huga að efnahagslegu öryggi okkar. Innrásarstríðið í Úkraínu og átök fyrir botni Miðjarðarhafs með tilheyrandi hörmungum fyrir almenna borgara hafa aukið mjög á spennu í alþjóðaöryggismálum með margvíslegum neikvæðum áhrifum á hið samofna efnahagslíf heims. Þetta hefur m.a. birst í orkuskorti og verðbólguþrýstingi. Tekist er á um grundvallarþætti alþjóðakerfisins, virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindum sem um þessar mundir virðast eiga í vök að verjast. Þessu tengist vaxandi einangrunar- og verndarhyggja í alþjóðaviðskiptum samhliða því sem við höfum séð gerast víða, sem er skautun stjórnmálanna. Ríki eru nú þegar byrjuð að gæta að hagvörnum sínum, svo sem með því að huga að öryggi aðfangakeðja og þau eru í auknum mæli meðvituð um hættuna af því að frjáls milliríkjaviðskipti umbreytist í pólitískt vogarafl. Þar eru samstarfsþjóðir okkar í EES engin undantekning. Við aðstæður sem þessar er mikilvægt að vera með trausta fótfestu. Það höfum við Íslendingar sem betur fer í gegnum þátttöku okkar í innri markaði Evrópu, bæði hvað varðar aðföng og útflutning. Þátttaka í innri markaðnum og styrk staða á honum er þannig mikilvægur liður í hagvörnum okkar Íslendinga. Það fundum við best meðan faraldurinn geisaði og þátttaka í innri markaðnum tryggði okkur, svo dæmi sé nefnt, aðgang að bóluefni á sama tíma og í sama umfangi og annars staðar í Evrópu. Stjórnvöld vinna nú einmitt að því að tryggja aðgang að heilbrigðissamstarfi ESB á breiðari grunni til að styrkja stöðu okkar gegn heilsuvá framtíðarinnar. Þá er einnig unnið að því að tryggja þátttöku Íslands í samstarfsáætlun um að koma á öruggum fjarskiptum um gervihnött. Hvoru tveggja eru þættir sem munu stuðla að almannaöryggi. Með því að rækta samstarfið við önnur EES-ríki er ég ekki að segja að íslensk fyrirtæki geti ekki átt viðskipti um víða veröld því það eiga þau svo sannarlega að gera. Viðskiptalífið sjálft er vitaskuld best til þess fallið að finna út úr því hvar tækifærin liggja og hvernig best sé að nýta þau. En það skiptir máli að hafa trausta kjölfestu í utanríkisviðskiptum við önnur lýðræðisríki sem deila með okkur grundvallargildum. Það að hafa slíka Það að hafa slíka trausta fótfestu eykur fyrirsjáanleika og treystir stöðugleika. Það skiptir máli á óvissutímum en það skiptir líka máli á friðartímum að geta gert langtímaáætlanir en kannski enn frekar þegar ákveðnir óvissutímar eru uppi, eins og ég hef hér verið að rekja. Þetta er ein ástæða þess að EES-samningurinn er þýðingarmikill. forseti. Í máli mínu hefur mér verið tíðrætt um hagsmunagæslu en í EES-samstarfinu er mikilvægt að halda uppi öflugri hagsmunagæslu fyrir Ísland. Þar skiptir máli að spila bæði vörn og sókn. Stundum felast hagsmunir okkar í því að verjast því sem óhentugt kann að vera íslenskum aðstæðum eins og rakið er í skýrslunni. Þá þarf að greina það sem mestu skiptir snemma og mæta því af krafti og ákveðni. Hér hefur forgangslisti stjórnvalda vegna hagsmunagæslu í EES-samstarfinu reynst gott tæki og um leið mikilvægt leiðarljós stjórnvalda, ekki síst útvörðum okkar í Brussel. Ég lýsi jafnframt sérstakri ánægju með að öll ráðuneytin eiga nú fulltrúa þar sem taka virkan þátt í að gæta hagsmuna okkar af þrautseigju. Á sama tíma eigum við óhikað að sækja fram á þeim sviðum þar sem Ísland sér tækifæri. Sagan sýnir að Ísland hefur mikið fram að færa í Evrópusamstarfinu og það endurspeglast m.a. í góðum árangri íslenskra umsókna í evrópskum samkeppnissjóðum eins og ég minntist á áðan. Þannig að þegar ný tækifæri opnast eigum við að vera vakandi og sjá til þess að þau séu gripin og við séum tilbúin. Þetta höfum við gert með ágætum árangri í 30 ár, líka í gegnum aðild okkar að EFTA og þá fríverslunarsamninga sem þar eru gerðir. Vegna þess að í ár minnumst við 30 ára afmælis EES vil ég að lokum segja að ég tel fulla ástæðu til að nýta afmælisárið til þess að efla málefnalega umræðu um EES-málin. Við erum oft upptekin af einstökum málum sem upp koma í EES-samstarfinu og hnökrarnir eiga það til að fá mjög mikla athygli, jafnvel þannig að vegna vandamála sem tengjast einstökum innleiðingum þá falla orð sem gefa til kynna að menn vilji bara losna við samstarfið í heild sinni. Þetta er allt saman hluti af eðlilegum

Það verður að gæta þess að í heild sinni sé umræðan um kosti og galla EES-samningsins tekin af einhverri yfirvegun, jafnvel þótt við ætlum að sýna festu og ákveðni við einstök innleiðingarmál. Það þarf til að mynda að vanda vel til verka við innleiðingu EES-reglna svo að þær leggi ekki meiri byrðar á herðar almennings og fyrirtækja en gerist annars staðar og þá er kannski ekki síst verið að vísað til umræðna sem hefur verið lifandi í vetur um gagnsæi, hversu mikilvægt gagnsæi er gagnvart þinginu. Það þarf að vera skýrt hvað leiðir af aðild okkar að EES og hvað er í raun og veru heimasmíðað þegar svo ber undir. Í þessu samhengi skipaði ég nýlega starfshóp gegn því sem kallað hefur verið gullhúðun EES-reglna þó að mér þyki öllu réttara að nota annað hugtak sem skotið var að mér um fyrirbærið. Það er eiginlega réttara að tala um blýhúðun þess að þetta eru tilraunir eða tilhneiging stjórnkerfisins til að gera regluverkið þyngra heldur en efni standa til. En alvarlegast er, eins og ég sagði áðan, þegar um það ríkir ekki fullt gagnsæi. gagnsæi. Við getum með opin augun metið hagsmuni okkar þannig að það sé ástæða til að ganga lengra í einstaka tilvikum og þá þurfum við bara að hafa það alveg á hreinu að þetta leiðir ekki beint af innleiðingunni. Þessi hópur sem ég kom á fót hefur skýrt erindi, er vel mannaður og ég hef væntingar til þeirrar vinnu og vonandi sjáum við það innan fárra mánaða. Hér allra síðast vil ég segja að að hafa í huga þessa heildarmynd. Hún er sú að í Evrópu er eftir sem áður að finna trausta kjölfestumarkaði Íslands. EES-samningurinn myndar góðan grunn fyrir íslenskan útflutning og samstarf við bandalags- og vinaþjóðir er hreinlega ómetanlegt á óróatímum. Ég veit að hér mun fara fram góð og málefnaleg umræða eins og undanfarin ár.

prýðilega yfirferð og draga fram mikilvægi þessa samnings, mikilvægasta viðskiptasamnings sem Ísland hefur gert, aukið tvímælalaust hagsæld þjóðarinnar og lífsgæði hér á Íslandi. Þess þá heldur má að mínu mati ekki vera hökt á því að verja þennan mikilvæga samning. Við sáum á líftíma þessarar ríkisstjórnar að það varð

og það er gott og vel. Við vorum í gær með umfjöllun um nákvæmlega skýrsluna. Þá kemur alveg skýrt fram um þetta mál sem hefur verið í ferli í rauninni frá 2011, sérfræðingar 2018 hafa sagt alveg skýrt að við værum ekki að innleiða bókun 35 með réttum hætti, nú bregður svo við að Hæstiréttur segir alveg skýrt og sagði það í síðustu viku frekar en fyrir tveimur vikum að bókunin væri ekki rétt innleidd. Bókunin felur í sér, leiðinlegt orð, að réttindi Íslendingar skuli varin, að stjórnvöld beri ábyrgð á því að innleiða réttinn samkvæmt EES til að passa einstaklingana þannig að þeir öðlist sama rétt hér heima á Íslandi eins og annars staðar í Evrópu. Þetta er mikil réttarbót fyrir okkur Íslendinga en Hæstiréttur er búinn að segja að hún hafi ekki verið rétt innleidd. Þess vegna spyr ég: Nú hefur Hæstiréttur talað. Af hverju eigum við að bíða eftir

þessi dómur Hæstaréttar sé mikilvægt innlegg inn í umræðuna um bókun 35. Til að svara spurningunni þá er ég með þingmál á þingmálaskrá minni sem sem kemur í kjölfarið á skýrslu sem ég lagði fyrir þingið. Nú er þetta þannig vaxið að mér fannst ástæða til þess að taka því nokkuð alvarlega þegar hér á þingi fyrir ári síðan komu fram raddir sem sögðu málið klaga upp á stjórnarskrá og ekki standast íslensku stjórnarskrána. Að það skyldi geta orðið

mögulega var það vegna þess að umræðan hafði ekki verið undirbúin með fullnægjandi hætti. Nú höfum við þennan nýja dóm Hæstaréttar sem frekara innlegg og skýrslan sem ég lagði fyrir þingið um bókun 35 var einmitt til þess hugsuð að kalla fram þessi ólíku sjónarmið.

og langt frá mínum skilningi á hinni lagalegu stöðu vegna þess að við erum eins og hv. þingmaður er að benda á í raun og veru enn þá að tala um bókun 35 sem er 30 ára gamalt fyrirbæri.

þá er alveg ljóst að EFTA-dómstóllinn mun, í ljósi dómafordæma gagnvart Liechtenstein og fleirum, dæma Íslandi í óhag. Þá gerist það sem ég vil alls ekki að gerist, að svigrúm okkar hér á þinginu til að bregðast við með ákveðnum hætti verður minna. Það verður takmarkaðra. Þess vegna vil ég hvetja hæstv. ráðherra til þess að stíga fram. Ég veit að þetta mál er erfitt innan búðar innan Sjálfstæðisflokksins en ég trúi því og treysti því að hann sýni forystu í þessu máli í þágu íslensks almennings og í þágu þess að við stöndum raunverulega vörð

ég held að við leiðum alltaf fram bestu niðurstöðuna með því að óttast ekki rökræðuna. Það geta komið fram ólík sjónarmið í umræðu um breytingar af þeim toga sem hér eiga við, sjónarmið um það hvort við séum enn að standa vörð um tveggja stoða kerfið, hvað svigrúm stjórnarskráin veitir til þess að koma með sjálfstæðar túlkunarreglur o.s.frv. Ef við erum óttaslegin fyrir þeirri umræðu, hræðumst umræðuna, þá held ég að við rekumst til þess að taka vondar ákvarðanir. Við ættum miklu frekar að fagna opinni málefnalegri umræðu og þann grunn vildi ég leggja með skýrslunni. Ég vonast til þess að nefndin muni ljúka yfirferð yfir skýrsluna og skila af sér áliti eins og ég kallaði eftir en ef hún treystir sér ekki til þess þá bíð ég eftir að fá þau tíðindi.

Ég er nú sennilega sá eini á þessu þingi núna sem vann á þeim tíma ötullega að því um árabil að koma okkur inn í EES. til liðs við örflokk sem einn flokka á Íslandi vildi ganga inn í Evrópska efnahagssvæðið, Alþýðuflokkinn sáluga. Ég var lengi vel mjög stoltur af því að hafa átt þátt í því að koma þeim flokki til valda og berjast fyrir þessu sem varð.

í dag. Ég lít á hann sem bandamann okkar og gamlan kollega sem myndi örugglega vera til ráðuneytis um bestu leiðir áfram í öllum málum. En bókun 35 fyrir 30 árum gekk ekki eftir vegna þess að það var of erfitt fyrir hina nýfrjálsu þjóð sem var einungis búin að eiga sitt sjálfstæða frelsi og sín eigin lög í örfáa áratugi. Og það stendur í mönnum enn þann dag í dag vegna þess að það er í hugum margra erfitt og þungbært að afsala sér þeim rétti að íslensk lög skuli gilda í öllum málum. Þannig að við skulum ekkert vera hissa á því að þetta standi í mönnum. Við skulum líka hafa það hugfast, þó að það sé ekki geðfelld tilhugsun, að kannski var það fjórfrelsið nýfengna á þeim tíma sem gerði hið stórkostlega bankahrun mögulegt hér

að við gætum verið að sinna okkar hagsmunagæslu í Brussel með betri hætti í ljósi þess að tilskipanir eru nú 650 á ári (Forseti hringir.) en okkar megin frá er harla lítið af einbeittum vilja til breytinga sem hlustað hefur verið á?

þá er í mínum huga alveg ljóst að sú staðreynd að peningar voru ókeypis og þeir voru lánaðir til fjármálafyrirtækja eins og þau hefðu lánstraust sem ríkissjóður hefur ekki enn þá náð fram á þennan dag eftir hrunið var ástæðan fyrir hruninu; að þúsundir milljarða voru lánaðir til fjármálafyrirtækja eins og þau myndu ávallt undir öllum kringumstæðum geta greitt til baka bara vegna þess að ríkissjóður stóð sterkt. Það voru rosaleg mistök sem fjármálamarkaðirnir gerðu á sínum tíma. fram í.) Vissulega í skjóli regluverks sem opnaði fyrir frelsi en þau mistök eru í mínum huga ekki rök fyrir því að skerða frelsið, enda hefur evrópska bankaregluverkið verið endurskrifað án þess að frelsið hafi verið tekið til þess að starfa þvert á landamæri. En hvernig gætum við betur sinnt hagsmunagæslunni? Ég er þeirrar skoðunar að flokkarnir á þinginu ættu oftar að rækta samband við flokka á Evrópuþinginu. Þá er ég að horfa til þess að það er í raun og veru hið pólitíska svið þessa samstarfs sem liggur í Evrópuþinginu á meðan stjórnkerfi okkar Íslendinga er miklu meira að tala beint við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Það býr til hættuna á því að þegar mál komast loks á dagskrá hér á þinginu

án þess að stjórnmálamenn á Íslandi hafi gefið sér nægan tíma eða haft ástæðu til þess að staldra við mál sem voru í pípunum. (Forseti hringir.) Til þess getur þurft að auka samtalið við Evrópuþingið.

fjárhagslegum ávinningi af starfinu. Ég hef þegar óskað eftir kostnaði og gjöldum en ég ætla að óska eftir þeim fjárhagslega ávinningi sem ég efast ekki um að sé auðmælanlegur eftir einhverja vinnu. En þá vil ég bara biðja ráðherrann um að gera grein fyrir því enn og aftur hvort við gætum

risamál. Fyrst aðeins um hagsmunagæsluna. Það er rétt að tilskipanir og reglugerðir eru margar og vaxandi og í því felst alveg sjálfstæð áskorun. Það sem við ættum að veita sérstaka athygli í því er hversu mjög það er að færast í vöxt að gerðir frá Evrópusambandinu séu í formi reglugerða sem ætlast er til að séu innleiddar eins og þær koma fyrir án undantekninga. Krafan um að innleiðingin sé eins á öllu Evrópska efnahagssvæðinu gefur engan sveigjanleika fyrir sérstakar aðstæður. Þetta er mjög vaxandi frá Evrópusambandinu. Ef það væri þannig að íslenska krónan hefði kostað okkur alla þessa milljarða, hundruða milljarða, sem oft er fleygt fram í umræðunni þegar menn bera saman einhvern vaxtakostnað þjóða,

Gallinn við að vera í sameiginlegri mynt getur verið verulegur. Sumir vilja gefast upp á því að innleiða aga í opinber fjármál og í vinnumarkaðsmál á Íslandi og taka bara inn harðan húsbónda sem væri harður gjaldmiðill, en ég vil halda því fram að við eigum að gera þetta af eigin rammleik.

Það er algjörlega óþolandi að við séum að sogast inn í samrunaþróun Evrópusambandsins með þessum hætti, með þessum sáttmálabreytingum, án þess að hafa nokkuð um málið að segja.

að þau myndu sjá til þess að réttindi sem væru byggð á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið myndu ganga framar í landsrétti ef árekstur yrði við almenn lög. Spurningin er síðan alltaf sú hvernig menn ná þessu markmiði fram og það er alveg skýrt af nýlegum hæstaréttardómi að forgangsregla af þessu tagi stenst stjórnarskrá. Það eru engir stjórnskipulegir annmarkar á að innleiða slíka bókun með forgangsreglu. Þetta má alveg liggja ljóst fyrir eftir hæstaréttardóminn og þar fyrir utan liggja fyrir lögfræðiálit, t.d. um frumvarpið frá síðasta vori, um stöðu þess gagnvart stjórnarskránni. Löggjafinn getur ekki breytt lögum, ekki bundið hendur framtíðarþings, og það er sérstaklega tekið fram í frumvarpinu sem lá hér fyrir þinginu fyrir ári að auðvitað gæti þingið ákveðið að taka inn

svarið við spurningu hv. þingmanns er að öðru leyti bara það að það eru dæmi í íslenskum lögum um svona forgangsákvæði, forgangsreglur og þær hafa ekki þótt vera andstæðar stjórnarskránni.

íslensk stjórnvöld væru reiðubúin til að ganga niður sömu braut og gert var í Evrópusambandsríkjunum og því var hafnað. Þess vegna erum við með tveggja stoða kerfið. Þess vegna á Alþingi alltaf síðasta orðið. Þess vegna höldum við úti þessum stofnunum EFTA-megin sem hafa um þessa hluti að segja. Þessu má ekki rugla saman við það að setja í almenn lög skýringarreglu sem dómstólar geta stuðst við. Það eru mörg dæmi um slíkt og hefur ekki þurft EES-samstarfið til að skapa tilefni fyrir slíkt. Þannig að ég er ekki sammála því og hvet hv. þingmann bara til þess að skoða þennan nýjasta dóm í því sambandi.

prýðilega skýrslu og yfirlit um stöðu EES-samningsins. Ég tek heils hugar undir með honum að EES-samningurinn er einn mikilvægasti alþjóðasamningur sem við höfum undirgengist, mikilvægasti viðskiptasamningur sem við höfum undirritað. Hann hefur falið í sér alveg ótrúlega mikla hagsæld fyrir Ísland frá upphafi. Við sjáum það bara á hagsögu þessara 30 ára sem hann hefur verið í gildi að bæði kaupmáttur og hagsæld

þegar liðið hefur á samninginn hversu mikilvægt það er að rödd okkar heyrist þarna úti þegar verið er að undirbúa ýmsar gerðir sem hafa áhrif á okkar samfélag. Þetta gera öll önnur lönd, hvort sem þau eru innan ESB eða utan, og við þekkjum að Norðmenn setja ómældar fjárhæðir í þá hagsmunagæslu sína. Ég vil einnig taka undir það að það er mikið fagnaðarefni að Samtök atvinnulífsins eða atvinnulífið sé nú að koma með með ákveðnari hætti að þessari hagsmunagæslu, því að það er ekki þannig að við getum bara setið og ætlast til þess að allir komi með allt til okkar og ekki sinnt okkar málum eða jafnvel gefið líka á móti. Það eru miklir almannahagsmunir fólgnir í því að við

út frá viðskiptum, út frá efnahagslegum forsendum, félagslegum forsendum, en ekki síst öryggislegum forsendum. Og við erum að sjá það að

um pólitískan öryggismálaskjálfta til þess að við endurmetum stöðu okkar gagnvart Evrópusambandinu. Og innan hægri flokksins, systurflokks Sjálfstæðisflokksins í Noregi, eru háværar raddir um að það verði að vera hluti af næstu kosningum að vega og meta að nýju, ekki síst út frá öryggissjónarmiðum Noregs, af því að hinar hefðbundnu varnir eru vissulega innan NATO. En það eru aðrar varnir sem Evrópusambandið er í auknum mæli að taka að sér og ekki síst út frá því að það er mikill þrýstingur frá Bandaríkjunum og hann mun ekki minnka ef Trump tekur við í Hvíta húsinu. Þá mun ábyrgð bæði Evrópuþjóðanna innan NATO en líka innan Evrópusambandsins aukast. Ég nefndi að Evrópusambandið væri til að mynda í auknum mæli að huga að þessu innra öryggi, mýkra örygginu, hvort sem það heitir netöryggi

að draga það fram að við verðum að vera síkvik í því að vega og meta hagsmuni Íslands, hvort þeim sé betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Í dag eru svo sannarlega þær aðstæður að við eigum að draga fram það mat og segja það

virðulegi forseti, iðulega að meta þetta, hafa frumkvæði að því. Við höfum sýnt það í gegnum tíðina að við höfum haft frumkvæði í öryggismálum. Við höfum haft frumkvæði í utanríkismálum almennt, ekki síst þegar við sögðum skýrt og skorinort í mars 1949 að við vildum eiga okkar dýrmætu lýðræðislegu rödd við borð Atlantshafsbandalagsins. Það hefur svo sannarlega verið mikið gæfuspor fyrir okkur Íslendinga eins og öll

Það hafa verið blikur á lofti í kjarasamningsmálum á umliðnum dögum og vikum en ég fullyrði að íslenskur vinnumarkaður hefur tekið stórstígum framförum með tilkomu EES-samningsins.

Auðvitað fer verkalýðshreyfingin og launþegahreyfingin fram með ákveðnum hætti þegar öryggið er ekkert, þegar fyrirsjáanleikinn er enginn, með íslensku krónuna, sem tekur jafn harðan til baka þær kjarabætur sem íslenskur almenningur hefur raunverulega unnið sér fyrir. fyrir. Þegar við í Viðreisn erum að tala um að við munum ekki gefa eftir þá umræðu að við viljum endurmeta hagsmuni Íslands í þessu samhengi þá er það út af því að við setjum almannahagsmuni alltaf framar sérhagsmunum.

að innleiða ekki allar þær gerðir sem ýta undir enn frekari samkeppni og ekki síður réttindi almennings þegar á almenningi er brotið með stórfelldum brotum á samkeppnismarkaði, eins og við höfum nýlega orðið vitni að þegar kemur að

Hann hefur ýtt okkur áfram í átt að meiri samkeppni og aukinni neytendavernd. Við höfum líka horft fram á framfarir af félagslegum toga og af efnahagslegum toga. Ég gæti haldið langa ræðu um öll þau tækifæri sem við höfum öðlast til menntunar, ég get nefnt rannsóknarsjóði, rannsóknarsamstarf. Við Íslendingar höfum af djörfung og dug en líka af fróðleiksfýsn farið inn í þetta mikilvæga samstarf sem er byggt á grunni EES-samningsins. Ég get líka talað um menningarmálin, það er ótrúlega margt sem er verið að styðja við okkur hér heima í gegnum EES-samninginn en við höfum líka miðlað út. Það er alltaf það sem ég er að biðja fólk um að huga að, það er ekki bara spurningin um hvað við fáum út úr þessu öllu saman heldur líka hverju við getum miðlað, af því að við höfum svo mörgu að miðla á ákveðnum sviðum, hvort sem er á sviði lýðræðis, þekkingar, jafnréttis eða á sviði menningarmála; við getum síðan miðlað til að halda einingu og samstöðu um lýðræðislega frjálsa Evrópu. Það veitir ekki af núna að ýta undir þá samstöðu á meðal Evrópuþjóða.

meiri í dag en áður. En auðvitað er þessi listi í samhengi EES-samningsins ekki tæmandi. Það væri hægt að

Í kjölfarið á umfjöllun í gær er alveg ljóst að það er brýnna en áður að þetta mál verði afgreitt á þessu þingi. Ég held að umfjöllun nefndarinnar í gær, mjög málefnaleg umfjöllun bæði embættismanna ráðuneytisins og sérfræðinga — þá er það ábyrgðarhluti

að almenningur, fyrirtæki og lögaðilar séu ekki að missa af tækifærum af því að Alþingi stóð sig ekki. Ég vil undirstrika það að Viðreisn er tilbúin í að gera allt til þess að liðka fyrir því að við afgreiðum þetta mál

að við komum einfaldlega sjálf frá nefndinni fram með mál, þ.e. frumvarp frá nefndinni, sem felur það í sér að við klárum þetta mál

af hálfu nefndarinnar, að breyta því úr áliti um skýrslu yfir í frumvarp sem við getum síðan afgreitt hér. Af hverju? Til þess að standa vörð um EES-samninginn, til þess að standa vörð um aukna hagsæld, til þess að standa vörð um aukin lífsgæði, til þess að standa vörð um almenning í landinu.

og geta Evrópusambandsins í dag, sem er náttúrlega mikið rædd, er takmörkuð til að standast þessi mál. Við þekkjum það líka að Bandaríkjamenn eru með um 50% af öllum fjárveitingum sem ganga til varnar- og öryggismála tengdum NATO

Ég vona þó að Sjálfstæðisflokkurinn — eins og systurflokkur Sjálfstæðisflokksins í Noregi og ýmsir aðrir flokkar og stjórnmálafólk og blaðafólk eru að draga fram verðum við að vera síkvik núna. Við verðum að ná að endurmeta stöðu Noregs í þessum heimi þegar Úkraína liggur undir árás og þá um leið

og það er þar sem við sjáum Evrópusambandsríkin og Evrópu taka stærri þátt. Ég vil einfaldlega að það mat fari fram. Ég held að við eigum ekki að vera hrædd við það. Við getum alltaf farið í deilu um það; inni eða úti í Evrópusambandinu, og við erum ósammála um það. En við megum ekki

höfum verið að sinna varnar- og öryggismálum, sem erum alltaf að tala um varnar- og öryggismál — og ég vil hrósa hv. þingmanni fyrir það — að vera með augun opin og ekki bara það heldur fara

Ég held að heimurinn okkar sé að breytast með þeim hætti að það sé óhjákvæmilegt. Mér fannst hæstv. utanríkisráðherra fara ágætlega yfir það hvernig við þyrftum að taka yfirvegaða umræðu um alls konar mál sem kæmu upp án þess að detta í skotgrafir.

að vera þátttakendur í þessu Evrópska efnahagssvæði líkt og Norðmenn hafa gert. Ég er algerlega sammála honum og það eru nú rúm fimm ár síðan við fengum í hendur heildstæða úttekt á afleiðingum og virkni samningsins á Íslandi

að aðild að innri markaðnum hefði verið mjög mikið gæfuspor. Ég held að flestöll áttum við okkur á því hversu miklum stakkaskiptum íslenskt samfélag hefur tekið í kjölfarið þó að auðvitað komi fleiri þættir til. Það er líka nefnt í skýrslunni að án samningsins væri meiri hætta á einangrun, stöðnun og afturför í íslensku þjóðlífi. Því má segja að EES-samningurinn hafi að einhverju leyti komið okkur inn í og viðhaldið okkur í nútímanum.

nú reynslu af í hartnær 30 ár, er að tryggja fólki jöfn tækifæri og stöðu hvarvetna á svæðinu.

Í því ljósi er ég nokkuð hissa á því að mér finnst á þessum vetri bera á fleiri efasemdarröddum varðandi þetta samstarf og sífellt er verið að vísa til þess hversu margar innleiðingar eru á hverju ári og hver kostnaðurinn gæti verið. gæti verið. Þessi skýrsla sýnir með óyggjandi hætti að ávinningurinn af þessu samstarfi er ótvíræður. En það er auðvitað alltaf þannig í öllu sambandi, bæði milli einstaklinga og ríkja, að það eru plúsar og mínusar. Á endanum snýst þetta um að

að taka þátt í þessum samningi og ég er svo sammála honum um það. Þetta er fín skýrsla og hún víkur að flestu því er varðar okkar samstarf á fjölmörgum sviðum. Einnig er talað um nauðsynlega hagsmunagæslu okkar. Hún er auðvitað mikilvæg en hefur í einhverjum tilfellum skapað tafir á innleiðingu, stundum ónauðsynlegar, og við skulum muna að í þeim getur falist augljóst tap fyrir fyrirtæki og einstaklinga á Íslandi. Ég er sammála hæstv. ráðherra um nauðsyn mikillar hagsmunagæslu og eftirfylgni við framkvæmd samningsins og það er gott að sjá að atvinnulífið ætlar sér stærri hlut þar og einnig að ráðuneytin öll séu nú miklu virkari en áður. Mér sýnist hins vegar að innleiðingarhalli síðustu ára

Ég get alveg tekið undir með hæstv. ráðherra um að líklega eiga ólík viðhorf okkar að birtast í yfirvegaðri umræðu hér

Svíarnir koma inn í dag og er ástæða til að óska þeim og okkur öllum til hamingju með það. Þeir eru þá í fyrsta skipti í 200 ár að taka þátt í samstarfi á þessu sviði. hefur auðvitað vakið upp talsverðar umræður í Noregi líka. Mig minnir að íhaldsflokkurinn hafi fyrir einu ári á landsþingi sagt að það yrði að skoða með alvarlegum hætti hvaða þýðingu það hefði að ganga alla leið, sem MDG-flokkurinn, grænir, tók undir að einhverju leyti. Verkamannaflokkurinn sagði að þetta væri ekki á dagskrá næstu árin en tónninn var mildari og ein

að vera þarna með í samstarfi og vel með á nótunum. Þetta er ótrúlega flókinn veruleiki sem fæst okkar geta nokkurn tímann gert sér í hugarlund hvernig virkar og hvað þá hvaða afleiðingar gervigreindin getur haft. En ég held að fleiri og fleiri séu komnir á þá skoðun að of lengi höfum við einblínt á skemmtilega kosti hennar en kannski minna velt fyrir okkur siðferðilegum álitamálum þegar kemur að henni.

en það væri alveg þess virði að sú nefnd myndi kafa betur ofan í hvað felst í þessari heildstæðu löggjöf. Ég held að við hljótum flest að vera sammála því a.m.k. að dómur Hæstaréttar í máli er varðaði fæðingarorlof í síðustu viku ýtir enn frekar á það að við klárum endurskoðun á bókun 35. Það er rétt að nefna að þetta er í fyrsta skipti, held ég, eftir að nýja dómstólaskipanin komst á hér á Íslandi að dómurinn er skipaður öllum.

hún var samþykkt og ákveðin í upphafi uppfylli ekki kröfur samningsins. Það hlýtur að felast í því brýning til Alþingis að bæta þar úr. úr. Þar er nú komið að þessum áhyggjum sem ég viðraði áðan um að mér finnst eins og fleiri og fleiri hafi efasemdir um þennan samning. Ég trúi því reyndar ekki að öll sem vilja standa í vegi fyrir samþykkt frumvarpsins sem var lagt fram í fyrra og hæstv. ráðherra hefur boðað aftur núna að verði að lögum séu á móti EES-samningnum. En ég held að það sé alveg rétt að muna að það að stíga ekki einhver skref mun augljóslega hafa slæm áhrif á okkur vegna þess að það eru nánast engar líkur á því að

Hvað fá þeir sem tala mest fyrir að í þessu felist fullveldisafsal og við eigum að styðja við fullveldið, hvað finnst þeim um að treysta ekki dómi Hæstaréttar og raunverulega sækja

að vera á undan og stíga þetta skref. Gleymum því heldur ekki að hér er auðvitað um að ræða réttarvörslu ríkisins gagnvart borgurunum. Með því að tryggja að fjórfrelsið virki, að einsleitnin á markaðnum virki, erum við að tryggja réttindum landsins betri stöðu. Í því ljósi verðum við að skoða þetta mál. En ég fagna náttúrlega þessari skýrslu. Hún er mjög góð og ekki margt sem ég hef út á hana að setja, en ég kalla líka eftir því að við séum ófeimin við að taka umræðu um hvort og hvenær breytt heimsmynd og breyttar áskoranir leiða til þess að við þurfum alvarlega að ræða með hvaða hætti við tökum þátt í fjölþjóðlegu samstarfi.

og flestir hafa verið á þeirri skoðun að þetta hafi verið mikið gæfuspor fyrir okkur Íslendinga. Þó er það svo að við verðum áfram að sinna vel hagsmunagæslu eins og komið hefur fram hér í umræðunni. Ég tel mjög mikilvægt í því sambandi að benda á það sem fram kemur í skýrslunni, að hagsmunasamtök hér á landi, m.a. Samtök atvinnulífsins, hafa hug á því að styrkja sína hagsmunagæslu betur og einnig er það í skoðun af hálfu Alþingis að styrkja sjálfstæða upplýsingaöflun enn frekar. Raunar varð ég talsvert undrandi þegar ég settist á þing og tók sæti í utanríkismálanefnd, mér fannst vægi okkar í hagsmunagæslunni minna en ég bjóst við en þó er búið að styrkja hana á undanförnum árum sem ég held að sé vel.

EES-samningurinn tekur jú breytingum eins og viðskiptaumhverfi í Evrópu almennt og raunar í heiminum öllum og við Íslendingar viljum ekki vera eftirbátar annarra þjóða í því samstarfi. Ég hef nefnt margsinnis hér í ræðustól að þátttaka okkar í því samstarfi tryggir jafnframt ásættanleg lífskjör hér á landi og ekki síður öryggis- og varnarmál og sjálfstæði landsins því að það byggir allt á góðu samstarfi við okkar samstarfs- og vinaþjóðir.

kristallast auðvitað mikilvægi þess að við Íslendingar sýnum oft á tíðum frumkvæði í þeim samskiptum.

og milliríkjaviðskipti eru bara partur af því öryggissjónarmiði. Eins og ég hef nefnt hefur EES-samstarfið og samningurinn tekið breytingum á gildistímanum. Þau tækifæri sem Íslendingum hafa opnast með tilkomu samningsins eru ótvíræð en þó er það svo að utanríkisviðskipti hafa náttúrlega aukist verulega og heimurinn verið að opnast á undanförnum áratugum en í því felast líka áskoranir. Við höfum til að mynda verið að gera fríverslunarsamninga

erlendis frá hingað til lands. Við gerðum til að mynda fríverslunarsamning við Kína. En ég sakna þess að við höfum ekki sóst eins sterkt eftir fríverslunarsamningi við Bandaríkin sem ég held að sé mjög mikilvægt að við

Utanríkismálanefnd ferðaðist til Bandaríkjanna á síðasta þingi og þar voru þessi málefni m.a. tekin upp og eðlilega er það löng vegferð að skoða kosti og galla slíks samnings. En ég vil brýna utanríkisráðherra hvað þetta varðar. Auðvitað eru 60% af okkar útflutningi á vörum og þjónustu að fara til ríkja innan EES en samskipti okkar við Bandaríkin verið mjög mikil. Bandaríkjamenn eru til að mynda stærsti hópurinn sem sækir hingað til lands sem ferðamenn

öryggislandslag í Evrópu. Nú hefur geisað stríð í Úkraínu um tveggja ára skeið og sumir hermálasérfræðingar vildu á sínum tíma tíma meina að það tæki Rússlandsher bara örfáa daga eða jafnvel vikur að taka yfir landið en sem betur fer var það nú ekki raunin.

frjálsra þjóða í Evrópu og víðar um heim til að standa gegn slíku innrásarstríði. Þetta hefur að sjálfsögðu haft efnahagsleg áhrif hér á landi og ekki síst í Evrópu og mun gera áfram. Það eru óvissutímar í vestrænum heimi og mikilvægt fyrir okkur hér á landi að taka mið af þeim breytta veruleika á öllum sviðum. Fyrir Alþingi liggur frumvarp um rýni erlendra fjárfestinga hér á landi og er málið í vinnslu í efnahags- og viðskiptanefnd. Það er mikilvægt að við tryggjum regluverk hvað þetta varðar og vöndum okkur á þeirri vegferð. Þjóðaröryggi verður æ mikilvægari þáttur í starfi stjórnvalda og við megum ekki neinn tíma missa til að efla áfallaþol þjóðarinnar í ljósi þeirrar stöðu sem blasir við okkur. Þar er auðvitað samstarfið við vinaþjóðirnar einna mikilvægust. Við verðum að hafa í huga, er við ræðum þetta samstarf, að í flestum tilfellum er töluvert mikill samhljómur á milli hagsmuna Íslands og og Evrópusambandsins en stundum koma upp veigaminni mál sem geta snert hagsmuni Íslands sérstaklega og þá verðum við að spyrna við fótum. Eins og ég hef nefnt er samstarfið um samninginn gott

stundum tíma að koma fram og það verður að vera algerlega skýrt, bæði gagnvart þinginu og ekki síst þjóðinni og fyrirtækjum í landinu,

að vera innan EES hvað það varðar. Allt eru þetta dæmi um ávinning af samstarfi sem hefur haft víðtæk áhrif. Það hefur verið stefna þessarar ríkisstjórnar að það sé skynsamlegra að standa utan Evrópusambandsins og mun meiri einhugur verið um EES-samstarfið

en eins og hæstv. ráðherra nefndi hér í yfirferð sinni er þetta auðvitað bara verkefni, endalaust verkefni, að standa vörð um um hagsmuni Íslands og betrumbæta okkar samningsstöðu og rýna vel í samninginn hér eftir sem hingað til. Það er kannski mikilvægasta verkefnið.

í okkar litla landi þá óar okkur stundum við því regluverki. Af þessu leiðir að þeim ríkjum sem eiga aðild að EES-samningnum

og í einhverjum tilfellum er mjög mikilvægt að hafa svona snemmbæra aðkomu að því starfi.

Stundum veltir maður fyrir sér hvort slíkur misskilningur endi jafnvel hér í ræðustól Alþingis, sem ég held að sé alls ekki gott fyrir samstarfið og fyrir okkur sem þjóð. Við erum auðvitað sjálfstæð þjóð. Hér á landi er þingræði og það eru engin lög sett hér á landi nema þau fari í gegnum löggjafarþingið. er því í mínum huga frekar ódýrt þegar aðilar í umræðunni reyna að afvegaleiða hana og gjaldfella þar af leiðandi mikilvægi þinglegrar meðferðar. En í því felst líka ábyrgð þingsins. Ég held að þingið verði að taka þetta mjög alvarlega. Alþingi verður að taka þessa umræðu, sýna fagleg vinnubrögð og gæta að hagsmunum þjóðarinnar í hvívetna.

er mikilvægt fyrir okkur að fá skýrslu sem þessa reglulega til að vita hvar við stöndum varðandi þennan veigamesta viðskiptasamning sem við Íslendingar eigum.

þá fór ég að taka nánast óvart þátt í umræðunni um þriðja orkupakkann. Ég var hérna í páskafríi og var svolítið hissa á því hvað var talað illa um andstæðinga þriðja orkupakkans

EES-samningurinn er mikilvægasti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gert og það má jafna honum saman við Gamla sáttmála frá 1262

Við fengum lögbók 1271, Járnsíðu, sem Íslendingar höfnuðu af því að hún tók ekki tillit til íslenskra aðstæðna. Við fengum síðan nýja lögbók

Það var tæknibreytingum að þakka. Og varðandi bókun 35 þá er mikilvægt að horfa til þess að það var gengið frá þessu máli fyrir 30 árum síðan.

Það vissu allir að það myndi geta komið upp mál þar sem samræmisskýringin nægði ekki en þetta var gert svo að Alþingi Íslendinga myndi samþykkja EES-samninginn

ekki nema einstaka dómar sem koma upp að sjálfsögðu. Þar geta einstaklingar fengið skaðabætur ef réttarvernd íslenskra laga er ekki í samræmi við EES-reglurnar eða reglur ESB. Það verða að vera sömu reglur á sama fótboltavelli, sömu reglur á innri markaðnum. Og að koma núna 30 árum seinna með löggjöf sem er alveg kristaltært að brýtur gegn stjórnarskránni að mínu viti. Af hverju Af hverju er það? Mig langar aðeins að fjalla um það. Það er vegna þess að bókun 35 fjallar um hið yfirþjóðlega vald Evrópusambandsins, fjallar um rétthæð lagareglna og fjallar um það að stangist íslensk lög á við reglur Evrópusambandsins

Það er takmörkun á löggjafarvaldi, eins og kom fram áðan hjá mér, vegna þess að skýringarreglurnar eru þannig. Í hæstaréttardómi sem féll núna 28. febrúar

að sjálfsögðu er verið að tala um túlkun á EES-samningnum en það breytir því ekki að

Við höfum gert það vel og það er mekanismi til að taka á því ef það koma upp tilvik sem leiða til skaðabóta.

og tilskipanir sem hafa komið og tengjast Íslandi, m.a. um fjárfestingar í tengslum við græna orku og þátttöku í nýjum

á nokkrum sekúndum gervigreindin saman skýrslu þessa árs og ársskýrslu síðasta árs. Það er spurningin samt hvort ég hefði kannski átt að biðja gervigreindina líka um að taka ræðu síðasta árs og búa til nýja ræðu

er alveg merkilegt hvað sumir geta bullað þegar kemur að því máli í stað þess að lesa hlutina beint út. En snúum okkur aftur að EES-samningnum. Það er nú einu sinni þannig að á síðasta ári voru 30 ár liðin frá því að skrifað var undir samninginn hann gekk síðan í gildi um áramótin 1993/1994, þannig að við erum að fagna 30 ára afmæli þess að hann varð virkur. Þessi samningur hefur haft mjög góð áhrif, myndi ég segja, á íslenskt samfélag. Það hefur maður séð sjálfur með því að vera búsettur erlendis, vinna erlendis og aðrir eins og ég hafa náð að gera það án þess að flækjustigið sé mjög mikið og svo komið oft hingað til baka og það er náttúrlega af hinu góða. En það eru ekki bara persónuleg áhrif á fólk sem þessi samningur hefur haft heldur hefur hann einnig að sjálfsögðu veitt mikil viðskiptatækifæri enda gefur þessi samningur Íslandi aðgang að mun stærri markaði, þó svo að kannski mætti opna hann enn þá meira fyrir enn fleiri vörur og þjónustu.

á ég sérstaklega við þann fjölda af reglugerðum sem settar hafa verið í tengslum við fjármálakerfið, en við sem gengum í gegnum hrun fyrir ekki svo löngu síðan þurftum á mörgum af þessum reglugerðum að halda. halda. Þær setja einmitt upp reglur og lagaumgjörð til að tryggja að fjármálakerfið virki eins og það á að virka. Það er í rauninni dálítið merkilegt að við höfum þurft að bíða eftir þessum reglum frá Evrópusambandinu í stað þess að læra af þeim skelfilegu hlutum sem við gengum í gegnum 2008.

Hér á undan voru nefnd Erasmus- og Horizon-verkefnin sem hafa stutt Íslendinga í því að fara í nám og ýmislegt annað erlendis en hafa einnig veitt ótrúlega mikið fjármagn til rannsókna og nýsköpunar. Þar er líka hægt að nefna nokkur af þeim verkefnum sem eru nýlega komin í gang eða hafa nýlega verið nýtt

Um þessar mundir er svo unnið að þátttöku í áætlun Evrópusambandsins um örugg fjarskipti um gervihnetti. Allt eru þetta verkefni sem eru á dagskrá. Þess er líka vert að geta að í þessari viku gengu í gildi

geti verið með einokunarstöðu á sviði stafrænnar þjónustu. Þetta hefur breytt til að mynda heilmiklu í tengslum við við það hvernig fyrirtækin setja upp sínar þjónustur og bjóða upp á þær. þær. Það er líka mikilvægt að átta sig á því að í gegnum EES-samninginn höfum við fengið mikla neytendavernd,

því að vera partur af EES-samningnum því að það er samevrópskur markaður og reglugerðir um flug og réttindi flugfarþega. Ég hefði séð það í anda að við færum að setja einhverjar slíkar reglur í kringum okkar eigin flugfélög bara ein og sér.

Sumir hér á þingi virðast halda að það sé algjört vesen að vera í þessu EES-samstarfi og það þýði bara endalausan pappír frá þessum skriffinnum í Brussel, eins og það er orðað. Já, þær eru margar, það fer ekkert á milli mála en það er líka mikilvægt að átta sig á því að langflestar þeirra ganga út á neytendavernd og réttindi fyrir okkur sem íbúa og að það sé ekki verið að brjóta á réttindum okkar. Það er í rauninni bara skammarlegt að við séum ekki jafn dugleg að skrifa hluti og tryggja þessi réttindi okkar eins og þessir skriffinnar í Brussel virðast gera. Svo er stundum talað um að hér sé verið að gullhúða eða blýhúða þessar reglugerðir, það sé verið að bæta við hlutum.

og það er okkar hér á þingi að tryggja að ekki sé verið að bæta þar við einhverju. Það er ekki eins og það gerist erlendis frá, það gerist bara hér innan ráðuneyta og annarra staða. Mig langar hins vegar að benda hæstv.

og frekar ætti að nota blýhúðun af því að þetta væri íþyngjandi en ekki eitthvað sem gæfi gull til þeirra sem væru að bæta við. Þá langar mig að benda hæstv. ráðherra á

Kannski er það ástæðan fyrir því að hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttir notaði orðin gullhúðun en ekki blýhúðun þegar hún lagði fram sínar fyrirspurnir.

Það er eins og það sé hatrömm andstaða sem er ekki endilega byggð á rökum hjá þeim sem eru á móti því að fara í Evrópusambandið. Maður spyr sig hvort hræðslan sé kannski sú að þannig tapist möguleikar á því að vera með sérhagsmunapotið sem tíðkast í íslenskum stjórnmálum. Það er líka mikið horft á landbúnaðinn og sjávarútveginn og sagt ýmislegt um það hvernig hann myndi fara ef við reyndum að ganga í Evrópusambandið. En sannleikurinn er sá að við vitum ekkert um það þar sem ekki hefur verið gengið það langt í samningaviðræðum að reyna að átta sig á því hver niðurstaðan yrði. Ég er nú einfaldlega þannig að ég vil geta tekið ákvarðanir byggðar á gögnum og því miður erum við hreinlega ekki með réttu gögnin til að taka þá ákvörðun. Til þess þyrfti að halda áfram með aðildarviðræður. En við þurfum, óháð því hvort við ákveðum að fara inn í Evrópusambandið eða ekki, að vinna náið með þessum samstarfsþjóðum okkar. Við þurfum að horfa á öll þau prógrömm og sjóði sem eru hjá Evrópusambandinu og við þurfum að vera enn duglegri við að tryggja fjármögnun til nýsköpunar, rannsókna og tilraunaverkefna frá þessum sjóðum. Við þurfum líka að auka til muna samvinnu á sviði loftslagsmála og í nýsköpun tengdri þeim. Þar getur lítið land eins og Ísland leikið stórt hlutverk, ef við viljum, jafnvel með stórum aðilum eins og Evrópusambandinu. Við þurfum líka að tryggja að hagsmunagæsla Íslands sé mikil og góð og þar verðum við að passa okkur að horfa ekki í þá örfáu aura sem fara í hagsmunagæsluna vegna þess að hún ein og sér getur verið að spara okkur milljarða eða tryggja að milljarðar komi til okkar. Þar með ætla ég að ljúka máli mínu á þessu ári um skýrsluna um EES. Það verður áhugavert að sjá hvað gervigreindin segir á næsta ári.

Ég held að það sé mjög gott að við séum að fá leiðbeiningar um það erlendis frá og ég veit að það eru hagsmunagæsluaðilar að taka þátt í því að tryggja að okkar rödd heyrist í því máli.

aðila úti í Brussel til að fylgjast með þessum málum og tryggja hagsmuni Íslendinga. Því miður var það þannig í dálítinn tíma að það vantaði fulltrúa frá þónokkrum ráðuneytum. Það hefur hins vegar batnað. Það er líka að batna varðandi atvinnulífið á Íslandi, það er aftur að koma með fulltrúa út sem vantaði einnig um tíma. Það er rosalega mikilvægt að vera með þessa hagsmunagæslu og hún þarf að gerast, eins og ég hef nefnt áður, á mörgum sviðum, ekki bara í gegnum þessa fulltrúa sem eru í Brussel heldur líka í gegnum alla þá þingmenn sem fara erlendis að hitta kollega sína,

Hv. þingmaður nefndi ETS. Þar held ég að hefði verið hægt að gera enn betur, nýta enn betur EES/EFTA-nefndina og aðrar þingmannanefndir til að auka skilning Evrópusambandsins á sérstöðu Íslands í þessu máli.

sem við njótum góðs af í gegnum EES-samninginn. Við njótum góðs af hlutum sem við gætum aldrei verið að gera sjálf vegna þess hvað við erum lítil þjóð.

Hefur eitthvað verið íþyngjandi fyrir einhverja? Já, en ég held að í mörgum tilfellum hafi það verið íþyngjandi til þess að tryggja neytendavernd og annað, tryggja flugöryggi og ýmislegt annað. Það er eitt varðandi hagsmunagæsluna sem oft hefur verið nefnt og það er að það er munur á því að vera í EES og vera með þessa hagsmunagæslu eins og hún er í dag og sitja utan við ESB Við fáum ekki alveg sama sæti við borðið eins og ef við værum í Evrópusambandinu. Þar myndum við sitja við borðið og fengjum þar af leiðandi fyrr möguleika á því að segja frá okkar sýn á hlutina.

sérstaklega vegna þess að þeir eru bara duglegir að finna þau verkefni sem þeir hafa þekkingu á, eins og t.d. gervigreindargerðina sem er að koma.

Ég held að það sé ekki ofsagt. Við finnum okkur reglulega og oft í þeirri stöðu að upp á okkur er þröngvað hlutum sem eiga hér ekki við vegna séríslenskra aðstæðna, legu landsins og smæðar þjóðarinnar, löggjöf og reglur sem ganga æ harðar gegn fullveldi þjóðarinnar, þrengja að möguleikum til eigin ákvarðanatöku sem sjálfstæðrar þjóðar í eigin landi, að við fáum skipað okkar málum sjálf. Hagsmunagæsla okkar í EES-samstarfinu er því afar þýðingarmikil strax á fyrstu stigum mála þannig að við fáum fremur notið sérstöðu okkar þegar svo ber undir. Þar höfum við á margan hátt staðið okkur vel en sökum smæðar okkar hefur okkur stundum skort stöðu og möguleika í málafylgju að eiga við tröllvaxið bákn kerfis embættismanna þar sem hagsmunir þeirra stærstu eru í fyrirrúmi. En stundum skortir okkur aðeins meiri kjark til að standa á okkar, láta ekki þrælslundina bera okkur ofurliði frammi fyrir Brussel-valdinu, ekki síst þegar saxað er á fullveldið.

ef ekki með aðild strax þá með frekara fullveldisframsali helst sem fyrst. Á aðra á eftir að reyna hvernig þeim ferst að verja sjálfstæði og fullveldi Íslands. Í skýrslu utanríkisráðherra um framkvæmd EES-samningsins er stiklað á stóru og í mörgu fjallað um efni sem hafa verið á dagskrá Alþingis og til umfjöllunar á liðnu ári og því ætla ég ekki miklu við það að bæta hér. EES-samningurinn er einn okkar mikilvægasti viðskiptasamningur um frjáls en sanngjörn viðskipti. Einnig höfum við gert mikilvæga viðskiptasamninga við okkar helstu viðskiptalönd utan ESB, nú síðast nýlega við Bretland eftir að það sagði skilið við ESB, og þurfum við að gera enn betur eins og við Bandaríkin. Það er full ástæða til að utanríkisráðuneytið ráðist í samanburð á því hvernig mismunandi viðskiptasamningar eru að reynast okkur og hvort það reynist hvatning til að gera enn betur eftir því sem við á. EES-samningurinn hefur í gegnum tíðina reynst okkur hagfelldur á mörgum sviðum fyrir milliríkjaviðskipti þó að við höfum að undanförnu staðið frammi fyrir mikilli óbilgirni og ósveigjanleika af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að viðskiptum með landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir. Við okkur blasti gerbreytt staða þegar okkar helsta viðskiptaland í ESB, Bretland, gekk úr sambandinu og við þurftum bæði að semja við þá og Evrópusambandið um tollamál í breyttum veruleika.

þegar margar þjóðir Evrópusambandsins tóku til við að grípa til varna fyrir sína grunninnviði og eigin framleiðslu með auknum ríkisstyrkjum, ekki síst framleiðslu landbúnaðarafurða til að tryggja störf og eigið fæðuöryggi. Slíkar aðgerðir hafa skert enn frekar samkeppnisstöðu íslenskrar landbúnaðarframleiðslu sem ekki hefur notið sambærilegra styrkja. Það er eitt helsta forgangsverkefni í samningum við ESB um tollkvóta að tryggja hagsmuni íslenskra bænda og matvælaöryggi fyrir íslenska neytendur. Við þurfum einnig að bregðast við nýjum veruleika af yfirvegun, stillingu og umfram allt festu með hagsmuni Íslands og þjóðarinnar í forgrunni. Það gerum við best í samstarfi við þær þjóðir og þau lönd sem standa okkur næst, þær þjóðir sem deila með okkur grunngildum og sýn á samfélag þjóðanna. Hér þurfa ekki síst þjóðir Evrópu að vinna vel saman að því að skapa eigin farsæla framtíð fyrir álfuna en einnig horfa fram veginn með öðrum þjóðum heimsins og takast á við ógnir gegn heimsfriði, vinna að aðgerðum gegn loftslagsbreytingum og verja líf og afkomu fólks með verndun vistkerfa heimsins. Það verður að treysta samstöðuna gegn aðsteðjandi ógnunum. Slík nálægð má þó ekki verða til þess að gengið sé á hagsmuni okkar í viðskiptum, hvernig við högum lífi okkar, að við látum eftir hlut okkar, að staða okkar sem sjálfstæðrar þjóðar sé ekki virt. Það er sömuleiðis mikilvægt að við höldum áfram að byggja upp og styrkja tvíhliða samskipti og viðskiptasamninga við þjóðir utan Evrópusambandsins en lokumst ekki inni eða verðum of háð viðskiptum og samskiptum við eitt ríkjasamband. Við lifum í mikið breyttum heimi sem þó hefur haft nokkurn aðdraganda. Við því höfum við verið að bregðast og verðum að gera áfram af krafti í mörgum grundvallaratriðum, bæði sem fullvalda þjóð á okkar forsendum og á grundvelli okkar sérstöðu. Fáir skilja betur en við Íslendingar þýðingu þess að standa vörð um endurheimt og nýfengið fullveldi. Ísland stendur því þétt að baki Úkraínu og öðrum ríkjum, smáum sem stórum, til fullveldis, yfirráða yfir eigin landi og möguleika til að móta og ráða eigin framtíð í lýðræðissamfélagi.

Engir milliríkjasamningar eða framkvæmd þeirra mega ganga á þann rétt okkar, þar með talið EES-samningurinn. Þvert á móti eigum við að nýta okkur milliríkjasamskipti til að tryggja þessa stöðu okkar. Við verðum líka rísa upp af þeim dróma að sýna ekki meira frumkvæði í eigin lagasetningu um brýn hagsmuna- og réttindamál, svo sem í neytendavernd, náttúruvernd eða þar sem þjóðaröryggi okkar er undir, eins og með óheftum fjárfestingum útlendinga í orkuinnviðum,

Eimskipa og Samskipa, sem hefur stórskaðað neytendur og fyrirtæki sem ekki hafa átt aðra kosti en að skipta við þau sökum yfirburðastöðu þeirra á markaði. Á þessari verkfælni í lagasetningu hafa stórfyrirtæki með ráðandi stöðu á markaði hagnast og jafnvel gengið lengra fyrir vikið á kostnað almennings í landinu. En þurfum við að bíða eftir innleiðingu þessarar tilskipunar? Nei, við getum einfaldlega gengið í að setja slík lög sjálf. Gleymum ekki að við erum enn frjáls og fullvalda þjóð í eigin landi og verðum vonandi um ókomin ár.

Þessari umræðuhefð var auðvitað komið á af ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Ég þreytist ekki á því að rifja upp gjörbreyttar áherslur sem komu til með Sjálfstæðisflokknum varðandi hagsmunagæsluna og umgjörð EES-samningsins. Það verður sérstakt ánægjuefni að fagna 30 ára afmæli samningsins og full ástæða til að gera mikið úr þeim tímamótum. Ég tek undir með hæstv. ráðherra varðandi þetta mikilvægasta skref Íslands á síðari tímum til samstarfs við aðrar þjóðir. Ávinningur þessa samstarfs er ótvíræður þótt honum fylgi auðvitað áskoranir eins og öllum góðum hjónaböndum. Áskoranirnar koma ekki síst til á miklum umbrotatímum, en þá hefur EES-samningurinn margsannað gildi sitt. Hæstv. ráðherra undirstrikaði mikilvægi öflugrar hagsmunagæslu í samstarfinu. Þótt skoðun okkar sé almennt sú að hagsmunir Íslands fari saman með samstarfsþjóðunum í EES koma auðvitað reglulega upp aðstæður þar sem sérstaða Íslands gerir það að verkum að svo er ekki, eins og hv. þm. Bjarni Jónsson kom inn á í ræðu sinni hérna áðan. Það verður ekki nógu oft sagt að ef við gætum ekki hagsmuna okkar þá gerir það enginn. Undir forystu Sjálfstæðisflokksins hefur hagsmunagæslan í Brussel verið stórefld og það er virkilega jákvætt að atvinnulífið sýni þessu aukinn áhuga. Einn af jákvæðum öngum EES-samstarfsins eru samstarfsáætlanirnar. Þátttaka Íslands hefur verið góð, sem endurspeglast m.a. í því að styrkveitingar til okkar eru meiri en framlög Íslands vegna þátttökunnar í þeim. Á þessum vettvangi hafa myndast ómetanleg tengsl og þekking og maður hefur heyrt ófáar góðar sögurnar af þessu samstarfi. Ég hvet hæstv. ráðherra sérstaklega til dáða varðandi nýjar áætlanir þar sem það tekur alltaf smá tíma til að koma slíkum verkefnum af stað, inn í stofnanaminnið. Það er ekki ofsögum sagt hjá hæstv. ráðherra að ólögmæt innrás Rússlands í Úkraínu liti mjög EES samstarfið. Mjög hefur reynt á innviði og ákvarðanatöku ESB í þessu samhengi og margt staðist áskorunina. Um leið hafa aðrar brotalamir komið í ljós og því miður sjáum við sömuleiðis aukin dæmi um núning og um að samstaðan hafi veikst, en við upphaf árásarinnar kom samstaða Evrópu og annarra lýðræðisríkja skemmtilega á óvart, ef svo má komast að orði í þessu samhengi. Veiklyndi ESB kom ekki síst í ljós varðandi orkumál og öryggis- og varnarmál, en þessi svið eru auðvitað nátengd. Sem betur fer vöknuðu forystumenn ESB upp við vondan draum og hafa gert stórátak á þessum sviðum samhliða breyttu hugarfari. Viðbrögðin hafa samt verið allt of sein og vinum okkar í Úkraínu mikil vonbrigði. Í kafla skýrslunnar um rekstur EES samningsins er m.a. farið yfir innleiðingu EES-gerða og eftirfylgni ESA. Þar er farið yfir sveiflur milli tímabila þegar kemur að innleiðingarhallanum, en annað sem vakti athygli mína er orðsending framkvæmdastjórnar ESB um aukna eftirfylgni með framkvæmd reglna innri markaðarins sem þegar væru til staðar.

Við berum okkur helst saman við Norðurlöndin eins og í öðru, og þar er mikil samviskusemi varðandi framkvæmd innri markaðarins. Sömu sögu er ekki að segja um öll svæði innan EES þótt athyglin sé kannski ekki endilega þar. Það er því jákvætt að ESB hyggist beina spjótum sínum að þeim kimum. Virðulegi forseti. Þó nokkuð margir hv. þingmenn hafa nefnt hnökra á EES samstarfinu sem varða svokallaða bókun 35. Hæstv. ráðherra kom nýlega með fína skýrslu inn í þingið til þess að hjálpa umræðunni hér og hún hefur þegar komið til umfjöllunar utanríkismálanefndar. Ég tek undir orð hv. þm. Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur um að umfjöllunin hafi verið góð, en eins og farið hefur verið hér yfir hefur æðsti dómstóll landsins kveðið mjög skýrt á um að brotalöm sé á lagaumgjörðinni sem snýr að EES-samningnum. Þótt ég sé því ekki endilega sammála, andspænis lögunum og skýrum vilja þingsins sem birtist í lögskýringargögnum, er í kjölfarið ljóst að við þingmenn þurfum að leggjast yfir þetta verkefni og finna flöt á því. Við förum jú með löggjafarvaldið og hér er mikill meirihlutastuðningur við EES samstarfið og vilji til þess að það gangi vel fyrir sig, Íslendingum til heilla og hagsbóta. Þannig höfum við nefnilega kosið að nýta fullveldi okkar með samstarfi við aðrar þjóðir. Þetta segi ég, þingmaðurinn sem dreymir svo sannarlega ekki um aðild að Evrópusambandinu, síður en svo. síður en svo. Við vitum að það hafa verið vandkvæði með framkvæmd uppbyggingarsjóðsins. Ég ætla ekki að rekja það nánar hér, en það er jákvætt að íslensk fyrirtæki og félög hafa séð tækifæri í að taka þátt í verkefnum á vegum sjóðsins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur einmitt lagt áherslu á kynningu á sjóðnum og tækifærum honum tengdum í sinni ráðherratíð undanfarin ár. Ég verð þó að segja að niðurstaða viðræðna um aukinn markaðsaðgang fyrir fisk og aðrar sjávarafurðir eru ákveðin vonbrigði. Þótt ákveðin jákvæð skref hafi verið stigin í viðræðunum er það ekkert annað en hneyksli að þjóðir sem standa utan EES samningsins hafi greiðari aðgang að mörkuðum ESB með sínar sjávarafurðir en við sem erum hluti af innri markaðnum. Hneyksli. Þetta viðhorf hef ég margsinnis tekið upp við vini okkar í ESB og hvet hæstv. ráðherra til að halda áfram að þrýsta á um þetta, en sá áfangi náðist þó að ráðist verður í heildstæða endurskoðun á þessum málum milli Íslands og ESB. Ég hef áður minnst á hagsmunagæslu okkar í EES samstarfinu. Þar skiptir forgangslisti stjórnvalda, tónninn sem er sleginn, miklu máli. Mig langar sérstaklega að nefna eitt forgangsmál, fráveitumálin, sem eru á þessum lista. Fyrirhugaðar hertar reglur ESB munu hafa mikil áhrif á sveitarfélög og þeim mun fylgja ævintýralegur kostnaður fyrir Íslendinga. Það er jákvætt hversu vel íslensk stjórnvöld hafa fylgst með áformum ESB og ég vil nýta tækifærið til að hvetja hæstv. ráðherra til dáða og til að gefa hvergi eftir. fer sem horfir munum við ekki getað samþykkt upptöku þessara ESB-reglna án efnislegra aðlagana. Virðulegi forseti. Ég get ekki lokið umfjöllun minni um EES-samninginn án þess að minnast á gullhúðun, eða blýhúðun, eins og hæstv. ráðherra vill frekar að við köllum hana og get ég verið honum sammála. Skýrsla hæstv. umhverfisráðherra um blýhúðun, sem kom fram vegna beiðni minnar og fleiri sjálfstæðismanna, er sláandi. Það er ljóst að við þurfum að vera vakandi fyrir þessari íslensku tilhneigingu til að þyngja regluverk frá ESB. Um það hef ég lagt fram sérstaka þingsályktunartillögu til að skerpa á þessu í störfum þingsins. En við þurfum líka að hefjast handa við að afhúða. Ég hef þegar lagt fram eitt smávægilegt en risastórt frumvarp ásamt hópi sjálfstæðismanna, til afhúðunar á ársreikningalögum og vonast til að það fái framgang í þinginu. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að við ræðum EES-samninginn sem oftast og hvaða þýðingu hann hefur haft fyrir íslenskt samfélag og að við miðlum upplýsingum um hann til almennings. Umræðan í dag hefur verið góð og gagnleg og það er gott að heyra heilt yfir jákvæð viðhorf hv. þingmanna í garð samningsins. Ég tek undir með þeim og segi það og skrifa að við sjálfstæðismenn stöndum eftir sem áður vörð um EES-samninginn, mikilvægasta viðskiptasamning okkar Íslendinga. Það höfum við margsýnt með okkar verkum og munum halda áfram á sömu braut.

ESB sem ég er sammála.

það sé hægt að taka tillit til Íslands með ákveðnari hætti þannig að samningurinn geti verið til langframa svo við séum ekki að sigla í strand með samninginn?

heldur miklu fremur sem viðfangsefni. Jú, ég tel vissulega að við þurfum að varast aukna tilhneigingu Evrópusambandsins til þess að teygja sig inn í allt og ekkert og hafa afskipti af öllu mögulegu.

Alveg örugglega. Ég er mikill stuðningsmaður fullrar og þungrar hagsmunagæslu fyrir Ísland í Brussel. Ég var einmitt aðstoðarmaður utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins í utanríkisráðuneytinu þegar við komum þessari hagsmunagæslu aftur á sem hafði þá verið afnumin í tengslum við það þegar við vorum að berjast við það af öllu afli að koma okkur inn í Evrópusambandið. Síðan þá hafði ekki verið nein virk hagsmunagæsla varðandi EES-samstarfið og það er auðvitað ótrúlega miður

Við erum ekki á leiðinni bakdyramegin í Evrópusambandið, sannarlega ekki. Við höfum bara verið að styrkja hagsmunagæslu okkar í EES og setja upp frekari varnagla. EES-samningurinn er auðvitað samningur þar sem við fengum allt fyrir ekkert. Við erum með allt það besta frá Evrópusambandinu og ekkert af þessu versta

og auðvitað var það mjög slæmt fyrir okkar hagsmuni. Það var gerð skýrsla, ég óskaði óskaði eftir henni ásamt fleiri þingmönnum hérna fyrir nokkrum árum, um kosti og galla aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Það var fróðlegt og mikið rit sem var skrifað og gott fyrir þessa umræðu. En það sem kom fram áðan í máli

þá erum við kannski komin inn í það sem er hluti af þessum EES-samningi, og við erum að tryggja viðskiptakjör og annað, að það eru miklir erfiðleikar í Evrópu varðandi orkumálin. Samkeppnishæfni og verðmætasköpun víða í Evrópu á gríðarlega mikið undir því að orkuverð hefur hækkað mikið og við erum kannski þannig orðin samkeppnishæfari hér á landi með okkar orkuverð. Þó að það hafi hækkað töluvert þá skiptir það verulegu máli innan öryggismála innan Evrópu, þar sem flest ríki

Það kom líka fram á ársfundi Landsvirkjunar núna fyrr í vikunni að árið 2000 voru 38 starfandi álver í Evrópu en í dag eru þau 21.

og að mínu viti væri mjög áhugavert — ég hef reynt að nálgast þessar upplýsingar og ég held að það sé grundvallarmál varðandi íslenska hagsmuni sem snúa að fluginu. Eins og við þekkjum er flugreksturinn gríðarlega stór þáttur í okkar landsframleiðslu, hvergi meiri í hinum vestræna heimi.

sem er geysilega mikilvægt, geypilega mikilvægt fyrir íslenskt flug og starfsemi vegna þess að við gætum aldrei sem lítil þjóð tekist á við það verkefni að halda öllu í gangi sem snýr að því að tryggja flugöryggi og flugöryggismálin

En þegar maður fer að velta fyrir sér einstökum þáttum og grafa sig inn í það sem snýr að hagsmunamati fyrir Íslendinga — það væri bara gott fyrir okkur að taka reglulega umræðu um, byggða á rökum og tölum hvaða hagsmunir eru undir fyrir íslenskt samfélag

Þar er fjallað um forgangsreglur, bæði skráðar og óskráðar. Hinar óskráðu reglur eru að æðri reglur ganga framar lægra settum. Það er stjórnarskráin sem gengur framar almennum lögum. Það er engin flokkun innan almennra laga um gildi þeirra. Svo eru hins vegar reglur sem lúta að því að sérlög ganga framar almennum lögum. Önnur regla er að yngri lög ganga framar eldri. Þetta er allt til að hafa lagasamræmi og svo menn geti ákveðið hvaða lagaregla á við.

þessa kafla og Montreal-samningsins ganga framar þeim alþjóðasamningum sem lögfestir eru samkvæmt lögum um gildistöku alþjóðasamnings um samræmingu nokkurra reglna varðandi loftflutninga milli landa“ — það er af því að við erum jú að fljúga frá Íslandi til annarra landa. Við þurfum ekki að setja sérreglur